osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 158 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da se u toku sednice Narodne skupštine, na dnevni red po hitnom postupku mogu staviti predlozi za izbor, imenovanje i razrešenje pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 160 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje u smislu citirane odredbe vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici, odnosno jedan narodni poslanik Miroljub Stanković.Po hitnom postupku dobili smo kao i što sam rekla Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS 24. aprila 2014. godine sa predlogom da se uvrsti u dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

i Predlog odluke se stavlja na glasanje, u danu za glasanje koji ćemo odrediti nakon obavljene jedinstvene rasprave o sledećim tačkama dnevnog

Snežana Malović, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović-Korać, Ivan Karić, Aleksandar Senić, Marko Đurišić, dr. Gordana Zorić, Nataša Vučković, Marijan Rističević, Irena Aleksić, Zoran Antić, prof. dr Marko Atlagić, Dejan Andrejević, Andriana Anastasov, Mirjana Andrić, Dragan Aleksić, Zoran Babić, Branislav Blažić, Igor Bečić, dr Dragana Barišić, Nebojša Berić, Boban Birmančević, Ljiljana Beronja, Zoran Bojanić, Žarko Bogatinović, Irena Vujović, Aleksandar Vulin, dr Jezdimir Vučetić, Svetislav Vukmirica, Sonja Vlahović, Bratimir Vasiljvić, Maja Gojković, dr Slobodan Gvozdenović, Ninoslav Girić, Milovan Drecun, Vladica Dimitrov, Vladimir Đukanović, Aleksandra Đurović, Živan Đurišić, Milan Đurica, Maja Gojković, Mirjana Đoković, Milinko Živković, Dragoljub Zindović, Bojan Zirić, Biljana Ilić Stošić, dr Obrad Isailović, Jadranka Joksimović, Milanka Jevtović Vukojčić, dr Radoslav Jović, Aleksandar Jovičić, Nikola Jolović, Jovica Jevtić, Dražen Jarić, Zoran Jozić, Goran Knežević, prof. dr Milan Knežević, Milanka Karić, Dragomir Karić, Goran Kovačević, Mirko Krlić, Radmilo Kostić, Vladeta Kostić, Dejan Kovačević, Miodrag Linta, dr Darko Laketić, Ljibuška Lakatoš, Mladen Lukić, Violeta Lutovac, Jana Ljubičić, Veroljub Matić, Aleksandar Martinović, Jelena Mijatović, dr Predrag Mijatović, Mujo Muković, Vesna Marković, dr Ljubica Mrdaković Todorović, Saša Mirković, Ljiljana Malušić, Aleksandra Maletić, Milija Miletić, Zoran Milekić, Mirjana Marjanović, Milosav Milojević, Aleksandar Marković, Žarko Mićin, Saša Maksimović, Vladan Milošević, Nevenka Milošević, Nenad Mitrović, Radomir Nikolić, Mirjana Nikolić, Dragan Nikolić, Sanja Nikolić, Miodrag Nikolić, Dušica Nikolić, Nadica Nikolić Tanasijević, Nenad Nikolić, Milan Novaković, Marija Obradović, Jasmina Obradović, dr Vladimir Orlić, prof. dr Mileta Poskurica, Biljana Pantić Pilja, prof. dr Nebojša Petrović, Olivera Pešić, Zoran Pralica, Slobodan Perić, Vladimir Petković, Olivera Pauljeskić, Dragan Paunović, dr Aleksandar Peranović, dr Aleksandar Pajović, Katarina Rakić, dr Vesna Rakonjac, dr Aleksandar Radojević, Dalibor Radičević, dr Nebojša Stefanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Momir Stojanović, Ivana Stoiljković, Dušica Stojković, Željko Sušec, Dušan Stupar, Marija Stevanović, Velibor Stojković, Milan Stevanović, Biljana Savović, dr Aleksandra Tomić, Vučeta Tošković, Nebojša Tatomir, Miloš Tošanić, Milena Turk, Tanja Tomašević Damnjanović, Velinka Tošić, Vanja Udovičić, Milorad Cvetanović, Dragan Šormaz, Suzana Šarac, Katarina Šušnjar, Aleksandra Jablanović, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč? Dame i gospodo, poštovana predsednice, kao što smo najavili pre dva dana, nas dvojica, Zoran Živković i ja, podneli smo 38 amandmana na ovaj predlog zakona i, kao što i priliči, krenuli smo redom, od člana broj 1.Sve ove članove Predloga zakona o ministarstvima analizirali smo iz tri aspekta – pravnog, političkog i jezičkog.Naš amandman na član 1. tiče se ovog jezičkog aspekta, pre svega stilskog. U članu 1. stav 2. predviđeno je da posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug može se utvrditi i posebnim zakonom.Mi smatramo da je srpskom jeziku primerenija sledeća formulacija: posebne organizacije mogu da se obrazuju i njihov delokrug može da se utvrdi posebnim zakonom.Da pojasnim, umesto infinitiva koji ovde stoji, a reč je o jednom nepotpunom modalnom glagolu sa dopunama, mi smatramo da formulacija treba da se promeni, budući da je to primerenije srpskom jeziku.Želeo bih da dodam da nismo samo nas dvojica radili na ovim amandmanima, nego su nam tu pomogle dve pravnice, profesorka Vesna Rakić Vodinelić i Ljiljana Šantić Benać Benać i profesorka srpskog jezika i književnosti, koja je i članica Nove stranke, Tanja Roganović.Dakle, smatramo da ovaj predlog ne zadire u suštinu sadržine ovoga ovde, već se tiče prilagođavanja onome što su pravila i običaji srpskog jezika. Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor

Ceo dan je bila rasprava o tome čija vlada je najmanja ili čija vlada će biti najmanja, najbrža.Ne u tom smeru, nego u smeru stvarne reforme ovog dela propisa koji definišu život u našoj zemlji, naš predlog, predlog Nove stranke, koji je deo onog širokog predloga o reformi našeg političkog sistema i državne uprave, je ovde definisan kao izmena člana 2. gde se navode ministarstva i gde ovih 16 ministarstava, koji su u Predlogu zakona, mi menjamo i predlažemo da se taj član briše i da Vlada izmenama člana 2. bude sastavljena od od devet ministarstava. Ponovo ću da ih pročitam. To su: Ministarstvo finansija i ekonomije, Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo pravde, ljudskih prava, državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo poljoprivrede, životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo infrastrukture i prirodnih resursa, Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne politike i Ministarstvo prosvete, nauke i kulture.Potpuno kulture.Potpuno je dovoljno da sve ono što je nadležnost Vlade Srbije bude obuhvaćeno u ovih devet ministarstava, gde Vlada ima još jednog člana po našem predlogu, a to je predsednik Vlade.

pored tog manje važnog argumenta postoje mnogo važniji argumenti za ovakav predlog.Prvo, na ovaj način su na najpravilniji način grupisane sve nadležnosti koje ima Vlada Srbije.

prethodni govornik može da govori duže, ali mu se to odbija od onih pet minuta koje ima pravo da koristi za sve druge amandmane. Znači, može da prekorači, ali mu to vreme uračunajte.Što se ovog amandmana tiče, meni se na prvi pogled dopada i bio bih rad da vidim takvu vladu sa tako malo ministarstava. Međutim, imamo čudno ponašanje ono otprilike izgleda ovako: kada sam vlast, ni 20 ministarstava mi nije dosta, a kada sam opozicija, onda ni 10 ministarstava ne bih dozvolio i onda bih ja to smanjio na

li Vlada ima 10 članova, da li ima 19, da li ima 16 ministarstava i da ima devet, ja sam i pre govorio, to toliko nije bitno, već su bitni rezultati te vlade, da konačno jedna vlada pokaže rezultate i da konačno imamo vladu koja će pokušati da gradi državu.Da kažem još nešto o ovom amandmanu. Posle ovih devet ministarstava, ja bih dodao i deseto – Ministarstvo za retka vina i vinogradarstvo. U tom slučaju bih ja to podržao. Ovako, za mene je suština da nama treba Vlada. Konačno, nama treba Vlada koja neće imati državu, treba nam država koja će imati Vladu. Hvala. poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite. **Vladimir Pavićević** Poštovana predsednice, veoma mi je drago da se jedan od poslanika iz skupštinske većine javio da makar jednim delom podrži jedan od amandmana koji smo podneli nas dvojica.Hteo bih samo tri kratke intervencije. Gospodin Rističević je rekao da ovi dok su bili na vlasti imaju ideju od 20 ministarstava, a kada su u opoziciji, imaju ideju od devet ili 10. Moram da podsetim da ja nikada nisam bio ni u jednoj vlasti, a podnosilac sam predloga ovog amandmana.Druga stvar, gospodin Živković jeste bio u vlasti, bio je predsednik Vlade u periodu kraćem od 12 meseci i, koliko sam ja istraživao, a dobro sam to istražio, tada je postojao predlog da se struktura Vlade menja i da bude usmerena ka onome što je naš današnji predlog.Treća stvar, ako zanemarimo za trenutak šta je bilo, a ova skupštinska većina se ovde trudi da u priličnoj meri zanemari nešto šta je bilo u prošlosti, smatram da pristup ovom našem predlogu jeste provera za ovu skupštinsku većinu. Iz ove skupštinske većine dolaze predlozi da se usmerimo ka štedljivosti, ka efikasnosti i prva proba na kojoj se nalazi ova skupštinska većina je predlog strukture Vlade.Efikasna i štedljiva Vlada je ona koju bi činilo devet ministarstava i predsednik Vlade, odnosno ukupno 10 članova. Dakle, da zaključim, ovaj predlog je proba i provera ove skupštinske većine, a ne bilo koje ja je prethodila ovoj. Hvala.

Ja sam govorio uopšte o ponašanju ljudi koji drže vlast, pa kada izgube vlast imaju sasvim drugačije mišljenje i misle da bi onda znali šta su trebali da rade kada su bili vlast.Da li je neko bio 12 meseci ili ne ili je bio više, to nije toliko bitno, već je bitno da li je stvari pomerio imalo unapred ili su stvari postale još gore.Dakle, za vreme vladavine te vlade o kojoj sam ja govorio, imali smo takve majstore tranzicije da su sa jedne strane ti majstori tranzicije, uz pomoć onih koji su vladali, dobili sve, a na drugoj strani je sirotinja izgubila sve. O tome sam želeo da govorim o ovoj vladi, ali sam rekao da bih podržao predlog da je postojalo ono ministarstvo za vinogradarstvo i retka vina, ali bih sada dodao da bih taj amandman podržao i da nema tog ministarstva, ali da se ubaci jedno novo ministarstvo koje će se zvati ministarstvo za cepanje novina. Hvala.(Zoran

**Aleksandar Jovičić** Uvažena predsedavajuća, dragi narodni poslanici, drago mi je što predlagači uvažavaju mišljenje SNS da je neophodno smanjiti birokratiju i imati manji broj ministarstava, jer želimo da se racionalno ponašamo i da smanjimo troškove u našoj zemlji.Međutim, iz dva razloga ne možemo da prihvatimo ovaj predlog, pre svega minimalno po difoltu ne znači ni optimalno. Takođe mi je žao što predstavnici, odnosno predlagači u ovom predlogu uopšte nisu uvrstili Ministarstvo omladine i sporta, jer očigledno im nije stalo do mladih ljudi u našoj zemlji, do razvijanja svesti o sportu, u smislu da nam mladost nije na ulici nego u fiskulturnim salama.Takođe mi je žao što ovim predlogom žele da predstave centralizaciju, odnosno da se sve stavi u što manji okvir kako bi mogli da odlučuju i da sprovode odluke, tj. da imaju moć u odlučivanju u svim segmentima naše društva. nužno malo nije ni optimalno. Ali, očigledno se probudila nostalgija određenih ljudi koji su imali šansu da pokažu koliko mogu i šta znaju i čak su i bili u ulozi mandatara i očigledno žele ponovo da prožive tu ulogu šta znači kada nešto predlažete, ali smo videli kako je to u prošlosti bilo i da se zapravo za Srbiju, za građane Srbije nije uradilo ništa.Stoga, ove predloge ne možemo prihvatiti jer želimo Srbiju u kojoj nemamo centralizaciju. Želimo da ministarstva imaju kadrove koji rade odgovorno svoj posao, koji će zaraditi svoju platu na radnim mestima, a sve zarad boljeg života naših građana i prosperiteta naše zemlje. Hvala. **Ljubiša Stojmirović** Poštovane koleginice i kolege, javio sam se po amandmanu. Hteo sam nešto da kažem. Pravo je svakog poslanika da može da predlaže amandmane, ali nešto drugo je po meni ovde sporno.Većina u ovoj sali ume da kaže da će Vlada biti efikasnija zato što ima manje ministarstava. To nije tačno. Da je to tako, onda bi Vlada najčešće imala jedno ministarstvo ili možda ni jedno. Efikasnost Vlade i efikasnost svakog sistema određuju se na osnovu stepena realizacije postavljenih ciljeva. Samim tim, to se odnosi i na Vladu, kako i koliko uspešno bude realizovala ciljeve koje postavlja, to će odrediti njenu efikasnost. Nemam ništa protiv da buduće Vlade imaju i 50 ministarstava ako će biti njihova efikasnost veća i ako će građani živeti bolje. Hvala. Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili

amandmanom predlažem da se doda tačka 3a u spisku ministarstava koji je predviđen Predlogom zakona o ministarstvima, koja glasi: „Ministarstvo zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja“.Obrazloženje je u tome da je po predlogu to sada zajedničko Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. To nije dobro rešenje. Pre ili kasnije u toku ovog mandata, sa nekom od rekonstrukcija Vlade ili bez nje, mi ćemo zajedno zaključiti da to nije dobro rešenje, jer ono što je poljoprivreda je mahom po prirodi stvari zagađivač životne sredine. Zaštita životne sredine, naprotiv, brine o očuvanju, unapređenju životne sredine.Daću vam jedan tragičan primer, skorašnji, o tome kako je pesticidima na njivama pored Čoke usmrćeno 19 ždralova, pre neki mesec devet orlova belorepana. Uprava za zaštitu bilja ministarstva je reagovala 28. februara i zabranila promet pesticida, ali je još uvek on u upotrebi i još uvek imamo očiglednu tragičnu situaciju na terenu.Nemam nade da ćemo već danas razumeti koliko je potrebno da ova dva ministarstva budu razdvojena i po prirodi njihovih nadležnosti i zbog pregovora u EU i neću vam kazati – zar vam nisam kazala na početku, kada u toku mandata ove Vlade budemo imali izmene ovog zakona i stvaranje dva ministarstva. Moja je obaveza da

Uvaženi predsedavajući, poštovani kolege poslanici, u načelnoj raspravi imali smo temu koju smo otvorili, a to je pitanje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i ono što kolege koji su predlagači ovog amandmana nisu hteli da čuju, nego su izašli iz sale, to je da su preporuke EU da se sve da se sve mere zaštite životne sredine primene u poljoprivredi radi održivosti poljoprivrede i sa takvim preporukama to postaje imperativ naše politike agrara, ali i politike životne sredine. Da je to tako, onda evropska delegacija ne bi imala celu komponentu povezanosti između poljoprivrede i zaštite životne sredine.S druge strane, vaše kolege iz Nove stranke, koje su na listi sa Novom demokratskom strankom i sa Demokratskom strankom, na neki način su pokušavali da ukažu javnosti da je vrlo važna zaštita životne sredine, su predlog u ovom prethodnom amandmanu, da ima devet ministarstava, da poljoprivreda i zaštita životne sredine treba da idu zajedno. To je pokazatelj da se mi zalažemo za modernu Vladu, za Vladu koja će ići u susret evropskim integracijama, u susret svim direktivama koje treba rešavati na jednom mestu. Zahvaljujem. videćemo to u zajedničkom radu na Odboru za evropske integracije, ipak stoji u nekoliko drugačije.Kada već pominjete da ima amandmana sa kojima ste saglasni, pa prihvatite onda amandman kolega iz Nove stranke, koji su predloži zajedničko ministarstvo. Ne može oba, i da budete protiv mog amandmana i da me podsećate da ima kolega koji su podneli i drugačije amandmane. Naravno da ima, to nam je posao da podnosimo amandmane, ali ne možete biti protiv oba i slagati se sa oba, pošto jedan drugog isključuju.Nadam se da će saradnja i sa ovakvim ministarstvom kakvo bude u Skupštini, a pri podnošenju izveštaja ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine na Odboru za zaštitu životne sredine biti na korist i primene preporuka i ozbiljnog razgovora o tome šta znači proces pregovora i, naravno, ozbiljne kontrole i nadzora od strane nas članova odbora o tome da ovako veliko ministarstvo uspe da spreči ubuduće tragične situacije, kao što je trovanje retkih vrsta ptica, ždralova kod Čoke ili belorepana pre neki mesec, jer je to zajednička šteta. Ne radi se o tome ko podnosi amandman, nego se radi o tome da imamo dijalog, da imamo zajednički cilj, da napravimo dobro i po poljoprivredu i po zaštitu životne sredine, da ne sukobljavamo razvoj ekonomije i održivi razvoj i da se razumemo,

Upravo da bi se izbegli sukobi uopšte u državi po bilo kojoj temi, a naročito o temi poljoprivrede i zaštite životne sredine, upravo je ovaj model. Taj model imaju Mađarska, Austrija, Velika Velika Britanija. Prema tome, ako to odgovara zemljama EU koje su na visokom nivou što se tiče i poljoprivrede i zaštite životne sredine, onda sigurno u tom smeru ova Vlada pokazuje da želi da ide. To je ono što državna politika mora da pokaže u ovom trenutku, a ne da se bavimo nekim situacijama koje se odnose isključivo na inspekcijski nadzor. To neka rade inspekcijski organi.Ne kreiraju se vlade zbog našeg rada inspekcijskih organa, nego zbog državne politike koja mora da da određene rezultate. Zahvaljujem.

deset godina pomoćnik pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine. Ovom prilikom želim da podržim amandman gospođe Čomić, baš zbog toga što smatram da je poljoprivreda poljoprivreda kao oblast koja je jedna od najvećih zagađivača u suprotnosti da bude u istom ministarstvu sa zaštitom životne sredine.Niz je primera iz prakse, pogotovo kada su u pitanju mlekare, klanice, rasuto zagađenje sa površine zemlje. Imali smo sada slučaj zagađenja u Užicu, odnosno uticaj poljoprivrede na oblast voda, odnosno pitkih voda. Zato smatram da bi životna sredina trebala da bude ponovo izdvojena u zasebno ministarstvo. Na žalost, pokazala je praksa unazad da je životna sredina kao trinaesto prase, stalno je bila pod nekim drugim ministarstvom. Ako se setimo, 2000-te godine je bila prvo samostalno ministarstvo, pa je posle 2004. godine ukinuta, ušla u paket sa naukom, pa je onda posle toga bila u sastavu urbanizma, urbanizma, odnosno energetike, evo sada je u sastavu poljoprivrede. Pitam se koje je još ministarstvo ostalo, pa da mu se pridoda zaštita životne sredine.Još samo da se osvrnem, čak i predlagač ovog zakona, kada je obrazlagao ovo ministarstvo, nije posvetio dovoljnu pažnju ili čak mislim da nije ni spomenuo u obrazloženju životnu sredinu, nego se fokusirao upravo na oblast poljoprivrede. Mislim da će nas sve jako boleti glava kada dođe razmatranje Poglavlja 27 i dostizanje standarda u životnoj sredini. Zato ponavljam,

Smatram sebe dovoljno kompetentnom, jer iza sebe imam 20 godina rada kao lekar specijalista higijene. Kao neko ko se bavi bezbednošću hrane i ko se bavi apsolutno zaštitom životne sredine. Poljoprivreda nikako. Ako inspekcijski organi rade kvalitetno svoj posao i kako rade, videli smo u prethodnom periodu, onda dobijemo to što smo dobili, da je poljoprivreda najveći zagađivač.Poljoprivreda treba da bude osnov razvoja ove države, a ne najveći zagađivač. Postoji problem u radu inspekcijskih organa. Upravo ovakvim ministarstvom i koordinacijom i inspekcijskih organa u Fitosanitarnoj inspekciji, i inspekciji koja koja se odnosi na zaštitu životne sredine, odnosno ekološkoj inspekciji, predupredićemo ovakve događaje.Prema tome, ono što imamo na terenu je katastrofalno, ne poštuju se ni karenca, ni pravila ponašanja, kada su veštačka đubriva upitanju, pa imamo ovakve incidente, ali mislim, kada je zaštita vodotokova, a to takođe pripada Ministarstvu poljoprivrede, zaštita zemljišta,

treba da se zalaže za razvoj poljoprivrede, kao što sam rekla, kao grane koja će biti osnov i pokretač i motorna snaga za sve ostale privredne grane. Naša izvozna šansa, a ne zagađivač životne sredine. Tu mora da postoji jedna koordinacija i inspekcijskih organa i ljudi na terenu i Zavoda za javno zdravlje i drugih lokalnih samouprava, agencija, ne vladinog sektora. Znači, jedna sinergija koja će obezbediti da poljoprivreda bude to što jeste, ekologija to što jeste, a mi da budemo jedna pravna, uređena, državna, moderna država koja će biti primer u svetu. Hvala. **Maja Gojković** Reč ima narodni Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege, možda bih mogao i da se složim sa ovakvim stavom oko ministarstva zaštite životne sredine, ali

pa nisu glasali tada za posebno ministarstvo zaštite životne sredine, nego se to zvalo Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.Složićete se, prostorno planiranje ima manje veze nego Ministarstvo poljoprivrede, koje unutar sebe ima razne uprave koje se sada bave, na neki način, zaštitom životne sredine. Na žalost, u tom periodu, osim ovakvih nekih demagoških istupa, nismo imali ništa na polju zaštite životne sredine. Jedino što smo imali je da je to ministarstvo plaćalo besmislene plaćalo besmislene ekološke kampanje određenim dnevnim listovima, kako bi ti dnevni listovi posle služili u predizbornoj kampanji nekome i da bi mu tako pomogli.Smatram, čak je po malo i neiskreno ovo sa druge strane, i zalažem se da se ovaj amandman odbije. **Maja Zahvaljujem. Ministarstvo poljoprivrede u prethodne dve godine uradilo, očigledno nisam dovoljno kazala da sam pohvalila intervenciju Uprave za zaštitu bilja. Ovde imamo jednu neobičnu situaciju, paradoksalnu. Govorim da je Ministarstvo dobro postupilo, a kolege koje neće da prihvate moj amandman govore o tome da inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede nisu radile i da ništa nije dobro radilo. Šta nije radilo dobro, nije radilo dobro.U ovom slučaju, Ministarstvo koje je vodio gospodin Glamočić, kome sam ja bila opozicija protekle dve godine, i gospodine Goran Knežević pre njega, kao što sam sada opozicija budućem ministru poljoprivrede, je uradilo dobru stvar. Uprava za zaštitu bilja je zabranila pesticid koji proizvodi smrt ždralova i orlova belorepana. To je očigledno ostalo van vidokruga svih koji žele da opaskama, komentarima, osporavanjem ovog amandmana i u ideji

Onima kojima sam bila opozicija uradili su nekoliko dobrih stvari, kao ministar Aleksandar Popović, koji je vodio ovo Ministarstvo u vreme Vlade 2004. do 2007. godine, bez obzira što sam bila opozicija.Nećemo daleko stići u dijalogu ako se ne slušamo pažljivo. Ako budem i kada budem htela da kritikujem šta je uradio bilo ko u nadzoru, u inspekcijskim službama, u predlozima zakona za prethodne dve godine, to ću od sada vrlo jasno naglasiti, ali mislim da za tim nema apsolutno nikakve potrebe. Izbori su prošli. Rezultati Vlade, koje su neki ovde od poslanika podržavali, neki bili opozicija, su delimično ugrađeni u izborni rezultat koji je ostvaren, na kojima vam čestitam, pobednicima izbora na Konstitutivnoj sednici. Sada se radi o tome da se koristi pravo da se predloži amandman za koji tvrdim, sreća što postoje stenogrami, da ćemo u nekoj fazi rada ove Vlade, kojoj želim uspeha u pregovorima sa EU, molim

ili neuspeh ostavlja posledice po sve nas, bez obzira da li politički podržavamo jednu ili drugu stranku, jednu ili drugu predsednicu, potpredsednicu, ministarku, ministra, koga god.To god.To je tema za koju bih ja molila da se mnogo više fokusiramo, nego na to da ne slušamo dovoljno pažljivo. Ponavljam još jednom, Uprava za zaštitu bilja, ministarstva koje je vodio gospodin Glamočić, je odlično postupila, reagovala na vreme i zabranila pesticid, ali se šteta dogodila. Navodim detalje o tome kako i zašto se dogodila šteta, kao što navodim da jeste poljoprivreda zagađivač prirodne sredine. Ona će to biti, bez obzira da li je na čelu ministarstva ministar koga podržava ova ili bilo koja druga većina. Mera kojom ćemo odložiti vreme u kome treba uraditi sve investicije, da bi se zaštita životne sredine i tranzicioni rok odredio što lakše po poljoprivredu je mera koja se tiče pregovora i to je mera zbog koje je dobro da budu razdvojena ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.Nadam sredine.Nadam se da neću imati prilike, ni da neće biti šanse da ikada spominjem da se zbog korišćenja pesticida, koje je Uprava za zaštitu bilja zabranila, dogodio pomor bilo kog broja retkih ptica

Dame i gospodo, ja se ne slažem da je poljoprivreda ispala isključivi zagađivač životne sredine. Slažem se da u određenoj meri ona šteti životnoj sredini, ali i doprinosi i kvalitetu vazduha. Biljke proizvode kiseonik, a zaštita životne sredine nije samo zaštita zemljišta, zaštita vode već i zaštita i vazduha.U Evropi su zbog kvaliteta zemljišta i zbog preterane upotrebe herbicida, pesticida, zbog toga što su nekad imali razdvojeno ministarstvo poljoprivrede od zaštite životne sredine, krenuli da uporedo vode računa i o poljoprivredi i o zaštiti životne sredine, shvatajući da su izgubili zbog preterane upotrebe herbicida, pesticida i mineralnih đubriva na kvalitetu zemljišta. Danas Evropa od 104 miliona hektara svog poljoprivrednog zemljišta, zbog obnove kvaliteta zemljišta i na određen način zaštite tog zemljišta, zaštite životne sredine, odmara 7%, gotovo sedam miliona hektara svake godine, time što ga ne obrađuje da bi povratila taj kvalitet.Mislim da mi taj kvalitet još uvek nismo izgubili i da sa zahvalnošću treba da gledamo na ovaj predlog. Da poljoprivreda i zaštita životne sredine budu zajedno, što ne znači, a ovde se to tako tumači, da će poljoprivreda dominirati životnom sredinom. Naprotiv, poljoprivreda i životna sredina će ići zajedno uporedo starajući se jedna o drugoj. Dakle, najbolje je da to bude u jednom ministarstvu, čak i najbolje da bude u jednoj zgradi, da ti ljudi međusobno sarađuju, naravno da ne dominiraju ni jedni ni drugi, međusobno jedni nad drugima.Što se tiče poljoprivrede, takođe treba naglasiti da je bitno da životna sredina bude tu zbog ispitivanja raznih kvaliteta i održavanja određenih standarda koje smo prihvatili, posebno po pitanju kvaliteta vode, vazduha itd. Ne slažem se sa ocenom da je u Užicu poljoprivreda kriva za zagađivanje zagađivanje voda. Koliko znam to su bile vikendice i objekti koji su napravljeni neposredno pored vodozahvata i da je to prouzrokovalo alge koje su zagadile vodu i ta voda nije bila za piće. Ne sećam se da se to desilo sa poljoprivredom, mada tvrdim da mineralna đubriva, posebno kada se preterano upotrebljavaju herbicidi, pesticidi utiču na poljoprivredu, ali intencija u Evropi i kod nas će biti da prelazimo sve više na proizvodnju na proizvodnju organske hrane, pa će biti potrebna ta subordinacija i koordinacija i velika saradnja između ta dva dela jednog ministarstva.Mislim da je dobro, što je poljopriveda spojena sa zaštitom životne sredine, s obzirom da poljoprivreda obuhvata velike površine zemljišta, posebno ima ingerencije po pitanju državnog zemljišta, obuhvata vodoprivredu, šumarstvo itd. Po meni, sasvim je najprirodnije da zaštita životne sredine bude zajedno sa ministarstvom poljoprivrede, što ne znači i ne slažem se da bude manje važno nego poljoprivreda, već jednostavno da to bude jedno ministarstvo sa dve oblasti koje su podjednake važnosti.Još nešto da kažem. Kad neko prigovori na kvalitet vode u Užicu, posebno kad se to desi i kada se kaže – pokrajinski sekretarijat itd, želim da iznesem sledeću činjenicu. Ako je to tako u pokrajinskom sekretarijatu bilo kvalitetno, ja se pitam kako je taj pokrajinski sekretarijat koji je dobio prenosom nadležnosti odgovarajuće nadležnosti životne sredine, dozvolio da se u Inđiji na regionalnom vodozahvatu napravi fabrika za reciklažu i proizvodnju olovnih akumulatora, a da otpadne vode idu u upojni kanal iznad vodozahvata Inđija? Hvala.

da to treba odvojiti kao posebno ministarstvo zaštite životne sredine, i drugi argument vlasti, odnosno prethodnog predlagača da je potpuno logično da to bude zajedno za

niti prostorno planiranje utiče negativno. Loša poljoprivreda, loše vođenje poljoprivrede, loša primene i sve ono loše što može da se primeni u poljoprivredi pravi problem.Poljoprivreda je razvojna šansa Srbije i oko toga se valjda svi slažemo. Prostorno planiranje ako se dobro uradi ono smanjuje opasnost od zagađenja. Ako se radi loše, kao u poslednjih deset i kao u poslednjih pedeset godina pre tih deset godina, onda imamo problem i sa životnom sredinom i sa stalnim razvojem privrede, sa malim investicijama, sa nezaposlenošću, sa svim onim što što muči ovu zemlju i u poslednjih deset godina i u poslednje dve godine intenzivno.Prema tome, ako slušate svoje argumente i jedna druga strana, jasno mi je da ćete glasati za naš za naš amandman oko promene broja i sastava ministarstava i da ćete podržati ovaj razuman predlog koji u oblasti zaštite životne sredine upravo u isti subjekat stavlja i one koji su potencijalni zagađivači i one koji mogu to da spreče.Mislim da taj rad u preventivnom smislu može da bude vrlo efikasan, upravo ako to bude jedno jedno ministarstvo sa nadležnostima koje će se primenjivati i sa nadležnostima koje će biti primenjive na svakoga i sa sastavom tog ministarstva i sa ministrom i sa državnim sekretarima, službenicima koji će biti dovoljno hrabri i edukovani da primene sve te zakone na valjan način.Složićemo se da ako se primenjuju dobri zakoni da je šansa za štetu vrlo mala, bilo da je u pitanju životna sredina, spoljna politika, zdravstvo, policija ili bilo šta drugo. Hvala.

razloga.Prenete nadležnosti su jedna priča, a prenete pare su druga priča. Nažalost pokrajina nema sredstva iz naknade za zagađenje, a nažalost unazad dve godine Fond za životnu sredinu je ukinut. Tako da ta priča o nadležnostima je u redu, ali ako nema sredstava, onda to ne može da sprovodi ni pokrajinski sekretarijat, ni jedna lokalna samouprava. Ako nema preneta sredstva, a ima nadležnosti ne može da radi svoj posao kako treba. Hvala. **Vesna Rakonjac** Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege, što se tiče Fonda za zaštitu životne sredine i prenosa sredstava, odgovorno mogu da vam kažem da Fond ustanovama kao što su zavodi za javna zdravlja koji kontinuirano prate kvalitet vazduha na teritoriji Republike Srbije već 40 godina, kao i uz Agenciju za zaštitu životne sredine, koja je instalira „Horiba“ pokretne stanice za praćenje aerozagađenja, u prethodnom periodu dok je funkcionisao nije preneo ni jedan jedini dinar.Pare iz Fonda su besomučno trošene na kampanje „Očistimo Srbiju“, na razne propagandne materijale koji nisu ovoj državi dali nikakvu korist. To su ogromna sredstva, a ove ustanove su bile potpuno na tržištu, same se snalazile kako su znale i umele da koliko-toliko obezbede zdravu životnu sredinu, zdrav vazduh za naše građane. Mislim da smo već jednom završili sa pričom oko Fonda u prošlom sazivu. Hvala.

Sva su ta rešenja moguća. To uopšte nije sporno. Apsolutno je moguće sve što piše u svakom od ovih amandmana, kao što je moguće i dobro ono što piše u Predlogu zakona.Nemojte da se bavimo formom.

smo posebno ministarstvo. Imali smo Fond za zaštitu životne sredine. Istovremeno smo imali prepune korita reke plastičnim flašama i drugim prljavštinama. Tačno je da može poljoprivreda da bude zagađivač. Mi koji smo u lovstvu to vrlo dobro znamo. Tačno je da da industrija može da bude zagađivač. Tačno je da svako od nas pojedinačno može da bude zagađivač životne sredine.Fond za zaštitu životne sredine je prebacivao novac Javnom preduzeću „Parking servis“ u Smederevu da kupi kamiončić sa kojim će se voziti kroz centar grada da skuplja smeće iz kanti u ulici koja je kao Knez Mihajlova u Smederevu, Kralja Petra, da bi zaposlili još nekoliko ljudi članova Demokratske stranke tu, jer je direktor „Parking servisa“ bio iz Demokratske stranke.Ne, tako nećemo štititi životnu sredinu i to nećemo raditi, nego ćemo raditi na odgovoran način kako to rade svi odgovorni evropski narodi i evropske vlade. Zato su nas građani izabrali. Ovo je forma pod kojom će Vlada biti formirana, a suština je ono što će se raditi i ja se nadam da će opozicija tada biti spremna da pomogne i da pokaže kada bude suština u pitanju - da li se radi dobro ili ne.Sada mislim da ovo samo neko koristi situaciju da se više u vreme kada je vikend razgovara o tome i slikamo na televiziji, ali ponavljam da bi građani znali dalje - ovo je forma. Suština je šta će se raditi, a radiće se sigurno mnogo bolje, jer je velika odgovornost na nama i ljudi koji tu rade biće i te kako odgovorni za razliku od prethodnog perioda i mnogo bolje organizovati i poljoprivredu, a u svakom slučaju i zaštitu životne sredine. Zahvaljujem. **Marko Atlagić** Poštovana predsedavajuća, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, samo dve rečenice da kažem povodom ovog Predloga zakona koji nam je Vlada dostavila. Odmah da kažem da podržavam Predlog zakona koji nam je Vlada dostavila, a ne amandmane.Obrazloženje, ako je tačno što koleginice i kolege narodni poslanici kažu da je najveći zagađivač poljoprivreda, onda zaista ima razloga da i ekologija zajedno sa poljoprivrednom se spoji iz razloga preventivnog delovanja. Mi se nažalost godinama uvek posledicama bavimo. Ne bavimo se uzrocima. Nećemo u budućnosti imati predizbornu parolu – očistimo Srbiju, nego – ne zagađujmo Srbiju. To je problem. To je suština

To su sporedne stvari. Nama je suština ovo što je prethodnik rekao, bit stvari. Građani Srbije očekuju da Vlada zaista bude efikasna, a da bi bilo ovo ministarstvo

Poštovana predsednice, poštovani dame i gospodo narodni poslanici, dobro je što ovaj amandman odbor nije prihvatio iz više razloga. Jedan od tih razloga je da svako od ovih ministarstava bi moglo da se preraspodeli još na neka ministarstva tako da bismo imali i možda 30 ili 40 ministarstava i toliko ministara i toliko državnih sekretara itd.Ova Vlada i njen predsednik budući su razmišljali o tome da se to malo racionalizuje, a ne da se troši na sve strane.

a ne što su upropastili ovu državu i to toliko da je ne možemo izvući za par godina. Hvala.

od naknada od zagađenja. Da li to znači da ćemo taj član zakona u narednom periodu izbaciti i da li ćemo fond kao kategoriju izbaciti, jer u međuvremenu teku sakupljanja sredstava od ovih naknada i ne znamo zašta se ona troše unazad dve godine? Hvala lepo. pažljivo zainteresovao za ovu temu koja je sada bila pričana kada je u pitanju zaštita životne sredine. Ne bih hteo da govorim o tome kako su prethodna ministarstva radila po tom pitanju, ali očigledno da shvatanje državne uprave i načina na koji funkcioniše državna uprava ili verovatno možda i nepoznavanje kod svojih kolega poslanika, trebali su da se raspitaju,

Problem je u tome što smo imali u nekim drugim vladama, ne u prethodnoj, ministre koji se baš nisu mnogo interesovali osim dobro za ove uprave koje nisu davale svoj rezultat, koje nisu utvrdile strategiju zaštite životne sredine, koje su se bavile promocijom svojom ličnom i promocijom ministarstva i zloupotrebama pod formom zaštite životne sredine.Da li je zaštita životne sredine da se uvozi komunalni otpad koji je otrovan u Srbiju, stari akumulatori da bi se onda dobile subvencije od države? Ako je to zaštita životne sredine, zaštita životne sredine, molim kolege poslanike koji su podržavali takve ministre da nam kažu i šta su ti ministri radili dok su ih podržavali i šta novi ministri ne treba da

grupe.)Nas interesuju rezultati. Interesuje nas rezultat u svakoj oblasti koju će neka Vlada, pa i ova buduća za koju verujem da će biti izabrana sutra, da postigne u narednom periodu. Isto tako, interesuju nas greške prethodnih vlada, jer po onoj narodnoj – pametan čovek se uči na tuđim greškama, a neko drugi na svojim. Mi ti drugi ne želimo da budemo. Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da

i manjinskih prava“. Predložili smo posebno ministarstvo jer smo poštovali sistematiku Predloga zakona o ministarstvima.Iako je u našoj državnoj istoriji bilo različitih u pogledu toga gde je predviđena zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, smatramo da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava dosta dobro radila, ali smatramo da stepen zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava, naročito zbog obaveza koje naša zemlja ima u pogledu evropskih integracija, treba da se uzdigne na nivo ministarstva.Za dva minuta je malo reći razloge zbog čega to treba uraditi, ali u najkraćim crtama pokušaću to da istaknem. Mislim da je najvažnije što treba istaći činjenica da je 2006. godine Generalna skupština UN donela Rezoluciju u kojoj je uspostavljen novi mehanizam nadzora nad stanjem ljudskih prava.Kao što sam rekla, Kancelarija za ljudska i manjinska prava je dosta toga uradila i smatram da treba istaći njihovu aktivnost u pogledu diskriminacije određenih grupa, naročito aktivnosti u pogledu inkluzije u okviru Dekade Roma. Međutim, to nije sve što treba raditi u pogledu, kao što sam rekla, promocije i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Ljudska i manjinska prava obuhvataju jednu široku paletu. Postoji poseban deo u našem Ustavu koji je predviđen u pogledu njihove zaštite i sama vladavina prava počiva upravo na zaštiti ljudskih i manjinskih prava…(Predsednik: Vreme, dva minuta.)Zahvaljujem

39.Predlagač je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?Reč ima dr Janko Veselinović. Poštovana predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na zakon o ministarstvima i to na član 2. stav 1. i predložio sam da se Ministarstvo prosvete i nauke, kako je predloženo, da se menja naziv i da se to ministarstvo zove – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.Predlagač nije prihvatio taj amandman, bez obrazloženja.

Usavršavanjem kadrova za naučno-istraživački rad pretpostavlja da je utvrđena strategija i tehnološkog razvoja. Osim toga, tehnološki razvoj podrazumeva transfer znanja i tehnologije u privredi, kao i unapređenje inovacionog sistema. Ukoliko je zemlja, a čuli smo da jeste, okrenuta ka oslanjanju na nauku i tehnološki razvoj, neophodno je što jasnije izraziti to i kroz naziv ministarstva.“.Mislim da je ovo obrazloženje bilo dovoljno

četiri ili pet reči – predlaže se zadržavanje postojećeg naziva ministarstva i naglašava značaj tehnološkog razvoja. Dakle, moje obrazloženje je kompletnije, složićete se, ovo je obrazloženje tek da se da obrazloženje, pa vas pitam, gospodine Arsiću – da li amandman koji sam podneo, a niste prihvatili iz razloga što je on bio za vas neprihvatljiv ili zbog toga što je trebala da ode vest u medije da nije prihvaćen nijedan amandman opozicije? Da li je ovaj moj amandman bio loš? Nije, jer je prihvaćen istovetan amandman Odbora za pravosuđe.Pitam gospodina Petra Petrovića, predsednika ovog odbora, koga nema ovde u sali, a bilo bi dobro da je tu kao predlagač amandmana koji je prethodno usvojen – zbog čega su se poslužili, na neki način, prisvajanjem, da ne kažem težu reč, otuđivanjem mog amandmana?Iskoristiću priliku da kažem nešto i o zloupotrebi intelektualnih prava. Današnje novine prenele su sa jučerašnje posete američkog ambasadora Majkla Kirbija na jednom skupu, koji je rekao da srpska privreda i budžet godišnje izgubi oko 250 miliona evra od nelegalne trgovine, najvećim delom od piraterije i zloupotrebe intelektualne svojine. Kaže se – kada bi samo za 1% smanjili

doneo bi 1.200 radnih mesta. Gospodo, vi ste o novim radnim mestima pričali. Kakav primer daje kolega Petrović koji u Skupštini, u skupštinskom zdanju, uzme moj amandman,

odnosno pozvali sve poslaničke grupe i to je bila vaša najava, da radimo zajedno. Kakav motiv dajete poslanicima opozicije da predlažu amandmane, ako će

25 sati i 30 minuta pre amandmana Odbora za pravosuđe, a vi prihvatite amandman Odbora za pravosuđe? Dakle, čekate amandmane poslanika opozicije i onda ih pretvarate u amandmane Odbora.

svakom slučaju, iskoristiću još jednom priliku da ukažem na činjenicu da tehnološki razvoj jeste sastavni segment razvoja modernog društva, a tehnološkog razvoja bez nauke i obrazovanja nema, niti ima nauke i obrazovanja ukoliko ono ne bude implementirano u tehnološki razvoj, odnosno država nema od toga koristi. Najveća mogućnost naše privrede i otvaranja radnih mesta jeste u tehnološkom razvoju, dakle, podizanju nivoa tehnološke opremljenosti kroz implementaciju znanja koje, nažalost, u našoj zemlji, stoji u fijokama i naučnici najčešće rade sami za sebe. Krug se zatvara zatvara na institutima i ta znanja ne mogu da budu implementirana.Nadam se da će, bez obzira što je ovaj amandmana usvojen ovako kako je usvojen, ipak suština biti postignuta, a to je da će ovo Ministarstvo za obrazovanje nauku i tehnološki razvoj u svom daljem radu biti okrenuto ka privredi. Ovo ministarstvo bi trebalo da bude ključ, jer mnoge razvijene zemlje koje su sada pretendenti da postanu i prve po razvijenosti u svetu, kao što je Kina, kao što je Indija itd, su svoj uspeh postigle upravo kroz inovacije i kroz naučna dostignuća njihovih kadrova. Hvala.

Zahvaljujemo se na jednoj dobroj ideji. Nije bilo vremena zbog brzine donošenja zakona da vas pozovemo da uradite ispravku amandman, mada to ne bi bilo ni poslovnički, ali dešavalo se u dosadašnjoj praksi. Zahvaljujemo se i na tome što vodite računa o o kvalitetu zakona i bili smo spremni taj amandman da prihvatimo. U suštini, on je i prihvaćen, gospodine Veselinoviću, samo je dodat jedan veznik. Ako vam je puno značilo da baš vaš amandman bude prihvaćen, evo, spremni smo u nekom budućem radu neki odborski amandman da ustupimo vama, koji ćete vi da potpišete. U suštini, taj odborski amandman je vaš amandman. Onaj veznik „i“ znači – na svim upravama koje su u nadležnosti tog ministarstva treba da se promeni tabla. Znate li koliko to košta? Treba da se promene legitimacije zaposlenih. Znate li koliko to košta? Treba da se promene pečati. Znate li koliko to košta? Zato je taj veznik „i“ dodat, da se ništa od toga ne bi menjalo. U suštini, vaš amandman je prihvaćen i ja vam se zahvaljujem na jednoj dobroj ideji.

Gospodine Arsiću, vi kažete da je amandman Poslaničke grupe Boris Tadić – Nova demokratska stranka – Zajedno za Srbiju – Zeleni Srbije prihvaćen. To ste mogli i juče da kažete. Ovaj „i“ ne bi koštao državu ništa da smo uradili ispravku, tako da se ja vama zahvaljujem, ali ne bih da se kompenzujemo, da menjamo amandmane u nekom narednom periodu. Biću slobodan da podnosim i ubuduće amandmane, a vi ako budete imali želju, vi ih prihvatite, a ako ne, uradite kao prošli put, pretvorite u amandman odbora. Hvala. **Maja Gojković** Veroljub Arsić, replika. **Veroljub Arsić** Znate šta, ja se nisam nikada ljutio. Recimo, ja sam doživljavao mnogo gore stvari nego kolega, pisao sam amandmane koji su glatko odbijani i na sednicama odbora i na plenumu Skupštine, nisu čak ni bili sledeći odborski amandmani. Pričali ste o intelektualnoj svojini. Onda su moji amandmani bili prepisani u zakon gde je predlagač bila Vlad ili određeno ministarstvo. To su bile vlade koje ste vi podržavali. Prepisivali su amandmane i za šest meseci moji amandmani su se nalazili u zakonima, u predlozima izmena i dopuna zakona.Bilo

Možete slobodno da budete ponosni i da se hvalite sa tim. Nemamo mi želju da nekome osporavamo svaku dobru ideju, bez obzira da li ona dolazi iz stranaka koje predstavljaju bivši režim ili iz stranaka koje podržavaju sadašnju

se ne bih javio da gospodin Arsić nije rekao mesto iz koga dolazim, a u stvari ne dolazim. Dakle, ja sam iz Novog Sada i ponosan sam što sam iz Novog Sada, nisam iz Pančeva. U Pančevu ima ulica Janka Veselinovića, možda ste zamenili to.Gospodine Arsiću, nemojte da se pozivate na to kako su loše radile prethodne vlade, pa da kopirate to. Pokušajte da se usmerite da vaš rad bude takav da bude dobro ocenjen od građana Srbije. Hvala.

kada smo o zakonu u celini raspravljali, rekao sam da smo i tokom kampanje, a naravno i sada pružali ruku svim strankama

kojoj pripada gospodin Veselinović. U tom smislu smo takođe otvoreni uvek za nove predloge, za dobre ideje i inkorporiraćemo svaki amandman u predloge zakona, bez obzira da li dolazio od opozicionih poslanika ili dolazio od poslanika vladajuće većine, ukoliko su ti amandmani saglasni ideji zakonodavca i želji da nova Vlada bude efikasna.Naša je želja da sutra imamo usvojen zakon na osnovu koga ćemo formirati i izabrati novu republičku Vladu. U tom smislu, kao član Odbora za pravosuđe, Odbora u kome gospodin Janko Veselinović nije član, ali u svako doba kao narodni poslanik može da pristupi, žao mi je što to nije učinio, ali smo mi jednu dobru njegovu ideju prihvatili i ja ga pozivam da svaki put kada ima ideju i kada na dnevnom redu bude bilo koji zakon taj zakon inovira tako što će dati neku svoju ideju, a mi ćemo je prihvatiti i ja ću to vrlo rado podržati svojim glasom u tom odboru. Hvala.

Ovde se radi o suštini. Dakle, ako imate ideju i ako ta ideja nešto vredi, ta ideja treba da ostane vlasništvo onoga ko je izneo i ko je napisao, stavio na papir. O tome sam malo pre pričao, a ne da se ispod te ideje potpiše Petar Petrović. Konkretno se predsednik Odbora zove Petar Petrović, pa zbog toga kažem Petar Petrović. Dakle, samo se o tome radi. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi Zahvaljujem se, uvažena predsednice.Poštovane koleginice i kolege, dobro je kad nema previše tenzije kad razgovaramo, jer u prethodne dve godine je povremeno bilo isuviše tenzija. Meni se čini da ovim amandmanom niko ne osporava značaj i vrednost poljoprivrede i njenog udela u srpskoj ekonomiji. Ali, ovde mislimo da bi

u nekim izlaganjima prethodnika i sa jedne i sa druge strane. Ministarstvo sa energetikom imaju Francuska, Grčka i Švajcarska. Ministarstvo sa poljoprivredom, niste pominjali Španiju, ima Španija, Austrija, Velika Britanija i Kipar. Ali, mnogo zanimljivije, razvijenije i evropskije, ako tako smem da kažem, zemlje imaju jedinstvena ministarstva, pa tako Finska, Švedska i Norveška, sa kojima se ne bih poredio, imaju posebna ministarstva. Belgija takođe ima posebno ministarstvo, kao i Italija. Što se tiče zemalja u okruženju, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Poljska, Slovenija i naše dve omiljene zemlje, Rusija i Nemačka Nemačka takođe imaju posebna ministarstva za zaštitu životne sredine, za prirodna bogatstva, za prostorno planiranje, kako koja zemlje i kako koje ministarstvo.Ono što nas je opredelilo da se poredimo sa Nemačkom jeste remedijacija i razvoj u Istočnoj Nemačkoj, koji je posebno apostrofiran. Bivša SFRJ, današnja Srbija, veoma mnogo liči na Istočnu Nemačku. Zbog toga smatramo da istorijsko zagađenje, da sve što smo nasledili u ovih 25 ili u ovih 60 godina, da se ne bi niko…(Predsednik: Vreme, dva minuta.)Samo da dovršim rečenicu, molim vas. Da se niko ne bi osećao kriv, mi mislimo da zaslužuje ova zemlja posebno ministarstvo. Dame i gospodo narodni poslanici, kada već govorimo o delimičnoj istini, važno je naglasiti da zemlje koje su slične veličine kao i Srbija imaju spojeno ministarstvo poljoprivredne i zaštite životne sredine i najvešću primere Slovačke, Austrije i Mađarske.Važno je naglasiti da segment životne sredine radi monitoring kontrolu vode, a vode su inače pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede, odnosno poljoprivrede, što znači da sklop te dve stvari svakako jesu nešto što može biti produktivno i nije u sukobu jedno sa drugim, da tako kažemo.Opet ponavljamo važnost da imamo racionalna ministarstva, ministarstva koja neće trošiti novac građana Srbije i koja neće praviti neke nove agencije, ili praviti dodatne uprave, kao što je to radila DS u ranijim godinama. Jedna Demokratska stranka, s obzirom da sada imamo novu, ali ne smemo zaboraviti sve ono što se radilo i kako se bacao i trošio novac građana Srbije.Stoga da je ovo dobar predlog da Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine bude u jednom i da će doneti rezultate u narednom periodu. Hvala. Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege, mislim takođe da je ovo dobar predlog, kao što je rekao moj prethodnik, ali mislim i da je odličan predlog da se uz ministarstvo saobraćaja, građevine nađe i prostorno planiranje, a da imamo jednu koordinaciju, korektnu koordinaciju sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Ministarstvom zaštite životne sredine.Znate, moraju da se postave prioriteti da vidimo šta je više jedno drugom potrebno. Kada imate izgradnju saobraćajnica, veoma je bitno voditi računa o tzv. zelenim pojasevima. To je neophodno povezano sa zaštitom životne sredine, ali je isto tako povezano i sa pravilnim korišćenjem zemljišta koje se nalazi tu i koje će biti oduzete od poljoprivrede, a biti ustupljeno za izgradnju infrastrukturnih projekata.Prema tome, o tome zajedno treba da vodimo računa i mislim da je ovakva raspodela odlična, ali ono na čemu trebamo insistirati to je koordinacija između ovih ministarstava, jer to je neumitno i jednostavno samo na takav način možemo da imamo i zaštitu životne sredine i dobre puteve i dobre zelene pojaseve, koji naj garantuju ne samo zaštitu od aero zagađenja, nego i veliki problem zaštite od buke koja je jedan od velikih zagađivača i kome se pridaje sve veći značaj i u Evropi i u svetu, a ima poguban uticaj na zdravlje.Prema tome, ambijentalna ekologija i uticaj na zdravlje je nešto o čemu takođe treba da vodimo računa, a ako hoćemo ovako ići u nedogled, onda s punim pravom možemo da kažemo da i Ministarstvu zdravlja pripadao deo ekologije. Ministarstvo zdravlja, po „difoltu“, kontroliše ispravnost vode za piće. Šta ćemo onda? Onda ćemo ići u nedogled, ali moramo pravilno rasporediti ministarstva, videti šta čemu više odgovara, a insistirati na koordinaciji. Hvala.

naziv iznad člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra

člana.Predlažemo da se član 3. koji u Predlogu zakona o ministarstvima nosi naziv „Ministarstvo finansija“ menja i da stoji novi naziv „Ministarstvo finansija i ekonomije“. Ko je pažljivo čitao Predlog zakona o ministarstvima, mogao je da se uveri da su poslovi koji spadaju u delokrug rada ovog ministarstva podeljeni ovde u tri pasusa.Mi smatramo da ne samo da treba dodati resor ekonomije resoru finansija, nego da sve poslove koji spadaju u delokrug ministarstva finansija i ekonomije treba što preciznije definisati. Mi smo to ovde uradili, tako smo podelili te poslove u 13 vrlo jasnih celina. To su poslovi opšte državne uprave iz delokruga ministarstva finansija i ekonomije. Onda navodimo vrlo precizno koji su to poslovi.Po tom poslovi državne uprave radi podsticanja razvoja, poslovi državne uprave radi koordinacije, poslovi državne uprave radi neposrednog regulisanja, poslovi državne uprave radi analize i predlaganja mera. Posebni poslovi državne uprave i predlaganje propisa u oblasti eliminisanja korupcije, poslovi državne uprave sa stranim elementom, poslovi državne uprave koji se odnose na poreze, carine, platni promet i hartije od vrednosti, poslovi državne uprave koji se odnose na računovodstvo, reviziju i knjigovodstvo.Celinu deset čine poslovi državne uprave koji se odnose na privatizaciju, sanaciju tehničkih propisa i stečaj, poslovi državne uprave koji se odnose na oblike svojine, poslovi državne kontrole. Imamo kao 13 celinu posebne neke poslove koje smeštamo u ministarstvo finansija i ekonomije. Posebno izdvajamo Poresku upravu, Upravu carina i Direkciju za mere i dragocene metale.Smatramo da bi prihvatanje ovog amandmana značajno doprinelo definisanju efektivnosti rada Vlade u celini. Zahvaljujem.Na osnovu člana 157. stav 6 Poslovnika Narodne skupštine Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 3.Predlagač je na sednici Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, samo sam se javio zbog javnosti koja prati verovatno ovaj prenos. Pošto se pominje moje ime kao potpisnika amandmana koji podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da kažem da je jedino mogao Odbor da podnese u ovom trenutku te amandmane s obzirom da je rasprava u načelu bila počela i završena i samo je Odbor mogao po Poslovniku da podnese te amandmane.Istovremeno hoću da se zahvalim nekim kolegama koji su podneli dobre amandmane, ali je stručna služba ocenila da iz tehničkih razloga treba ih poboljšati, pravopisnih i nekih drugih, i zato je to išlo kao da je Odbor predlagač tog amandmana, a ne te uvažene kolege. Kolegama se zahvaljujem u ime Odbora što su imali dobre ideje, ali iz određenih razloga kako je stručna služba procenila trebalo ih je malo doterati. Predlagač je to prihvatio i to je jedini razlog što to ide kao amandmani Odbora. Hvala. Na naziv iznad člana 4. i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

je pre numeracija u pitanju, a suštinski je predlog da umesto „Ministarstva spoljnih“ poslova imamo „Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija“. Spoljni poslovi bez evropskih integracija ne postoje za državu koja pred kojom su pregovori sa EU. Ko to neće da stavi u svoj zakon on očigledno ne misli ozbiljno da nastavi put ove države prema EU.Biće vrlo čudno da neko prihvati mesto ministra inostranih poslova ako je deo vezan za evropske integracije van tog ministarstva, a posebno je ružno i teško objašnjivo bilo kome ko želi dobro ovoj zemlji, da se evropskim integracijama bavi ministar, ili kako čujemo ministarka bez portfelja.Mislim da je to jedan loš princip koji se nastavlja u odnosu na prošlu Vladu i pozivam vas da usvojite ovaj amandman, jer samo na ovaj način možemo da pokažemo da smo jedna ozbiljna zemlja u kojoj, evo sada u parlamentu sede sve stranke koje su spremne da daju svoj doprinos putu Srbije ka EU, na ovaj način na ovaj način jednostavan, formalan to uverenje će biti jasno svim građanima Srbije, biće jasno svim našim prijateljima u Evropi, biće jasno i našim neprijateljima koji ne žele da nastavimo taj put. Hvala vam. **Maja Gojković** Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo, zalažem se naravno da se odbije ovaj amandman, zato što nema nikakvog osnova. Evropske integracije su nešto što je naša država trasirala kao svoj put i to je nešto što mora posebno da se razvije i mora da istaknem zaista veliko zadovoljstvo povodom ovih najava da će gospođa Joksimović za tako nešto biti nadležna, a Ministarstvo spoljnih poslova pored evropskih integracija, naravno bavi se i nekim drugim delatnostima, odnosno bavi se razvojem velikih naših prijateljstava i sa nekim drugim državama, ne samo evropskim integracijama.Nama je potrebno zato što je ovoj državi to nešto najbitnije, da imamo zaista jedan poseban resor koji će se samo baviti evropskim integracijama i pozivam Skupštinu da ne prihvati ovaj amandman. poznata nam je politika gospodina Živkovića, kada govorimo o evropskim integracijama i vi ste obećavali građanima ulazak u Evropsku uniju već u 2007. godini, ali nažalost zbog jedne pogubne politike, destruktivne politike, politike ličnih interesa, to se nije desilo.Međutim, Srpska napredna stranka u prethodnoj Vladi, s obzirom da je snosila i najveću odgovornost jer je i tada bila najveća, otpočela je pregovore sa Evropskom unijom i pokazala ozbiljnost i posvećenost ka tom putu i zato nema potrebe da se bavimo formalnim ili ne znam ni ja kakvim načelima da dodajemo ili bilo šta spajamo u samom nazivu, nego mi pokazujemo to na delima.Postoji jedna izreka koja je važna i volim često da je ponovim, a to je da gram delovanja vredi više nego tona teorije.Mi smo videli teoriju u prethodnim dvanaest ili petnaest godina, a sada ćemo po prvi put da vidimo šta znači delovanje u našoj zemlji i kako se zaista istinski Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka bore za podizanje kvaliteta

Hvala. Mislim da bi bilo dobro da kada vodite sednicu da upućujete poslanike da govore o temi, ali hoćemo da se bavimo političkim prepucavanjem, to je isto deo parlamentarnog života, pa možemo i time da se bavimo.Da podsetim mlađanog kolegu, ne sećam se imena, da sam ja bio poslednji put u nekom organu vlasti pre deset godina, da je od tog vremena puno toga prošlo, tako da za tih godinu dana koliko sam bio predsednik Vlade, teško da je Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju, uz sve dobre stvari koje su tada urađene.S koliko se sećam najveći deo vaših kolega koji ovde sede sa vama su tada obećavali Karoblag-Ogulin i Viroviticu.Prema tome, molim vas ako pričamo na taj način, setiću se puno toga iz vaše prošlosti, što će, ne vama, pošto ste jako mlad, ali za mnoge druge da ostane kao večni beleg. Ja nemam čega da se stidim iz svoje prošlosti za razliku od mnogih ovde.Deo poslanika koji sede sa vaše strane je glasao za Vladu koju sam ja vodio, učestvovao u petooktobarskim promenama, palio ovu skupštinu, a sada se ponašaju kao da taj deo njihovog života ne postoji.Pozivam sve kolege da se bavimo onim što je na dnevnom redu, ako neko hoće da se bavimo prošlošću, spreman sam o tome da pričam danima, satima, nedeljama, godinama. Hvala Sve u skladu sa Poslovnikom i vremenom koje imate.Pozivam poslanike da zaista ne vršimo razliku u polu, razliku u starosnom dobu poslanika.Izvolite.

ljudi ga se sećaju po jednom lošem vremenu za Republiku Srbiju i nemojte molim vas govoriti vi o evropskim integracijama, sećamo se raznih afera, između ostaloga, Srpska napredna stranka se neće voditi putem ličnog prosperiteta i bogaćenja da u smislu od države dobija ogromne subvencije u vidu kredita, jer čuli smo malopre kako se zalažete za poljoprivredu i veoma sam siguran da vaši vinogradi i ono što sve imate i posedujete na račun ovih građana, itekako danas dobro napreduju i imate imate profit od svega toga.Nemojte se baviti prošlošću iz prostog razloga što sam ja imao 15 godina kada sam vas gledao na televiziji i verujte mi da imam jedan gorak ukus u ustima, zbog svega onoga što ste radili, a kako su posle vaši naslednici koji sede i sa vaše leve i sa desne strane rascepkani, kako su vodili Srbiju, kako su uništavali srpsku privredu i dokle su doveli budžet Srbije i građane Srbije.Mi ćemo se voditi jednim drugim putem, putem delovanja i budite sigurni da će Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem uspeti da podigne privredu koju ste vi uništavali godinama. rada paze na to šta ćemo jedni drugima govoriti i da se ne obraćamo lično i da ne koristimo kvalifikacije iz života. **Zoran Živković** Obavešten sam o prezimenu mog prethodnika, sada sam se setio da je to odbornik u Skupštini grada Beograda, juče je ponovio to oko grama obećanja i tone rada, tu lošu metaforu.Što se tiče mog imovnog stanja, naravno, bez obzira što sada imate malo više od 15 godina, malo toga znate.Nemam znate.Nemam ja nikakve vinograde i to ko vam o tome priča ta njegova pamet je na nivou koji ja neću da komentarišem, a vama dajem preporuku da ga ne slušate.Ja nisam dobio nikakvu subvenciju nikada, to je dobilo jedno preduzeće gde sam ja bio suvlasnik, a vaš Aleksandar Vučić a vaš Aleksandar Vučić je dobio stan od države sa 20 i nešto godina na 15 dana pred početak bombardovanja 1999. godine, tada kada je još uvek bio patriota, tada kada je još uvek govorio o Ogulinu, o Karlobagu, o proterivanju ovih ili onih preko ovih i onih planina, i to je pitanje, a vas gospodin predsednik je platio porez na ekstra profit,

aktivnost od 1986. godine do danas, niti je utvrđeno, bez obzira na velike napore raznih vlasti.Konačno, moji naslednici su živi i zdravi, nisu u ovom parlamentu, ni direktno ni kroz metaforu i ja ljude koji sede u ovom parlamentu, nikoga od njih, nijednog pojedinačno niti grupno ne smatram svojim naslednikom. Hvala.

Spominjao je neke stanove u kojima ljudi žive, a ne spominju se stanovi koji su sticani da bi se neko

Spominje se vreme uspešnih evropskih integracija tako što smo kršili prelemane na izvoz šećera u EU. Spominje se rad parlamenta koji je bio demokratičniji, a isključivan je bio televizijski prenos. Spominje se uspešan Poslovnik. Ovo je nastavaka onog prvog Poslovnika. To su sva ona ružna vremena koja bih ja hteo da zaboravim.Ako

jedna izreka u našem narodu koja kaže: „Nije šija nego vrat“. Na to mi je ličila izreka kolege od malopre – nisam dobio ja, ali je dobila moja firma gde sam suvlasnik. Naravno da su to neposredno dobijena sredstva i priznao sve ono što je kolega Jovičić veoma temeljno izneo.Sa napominjanje Aleksandra Vučića i njegovog političkog delovanja… Znate, iza Aleksandra Vučića i njegovog političkog delovanja i delovanja SNS nisu ostale stotine hiljada ljudi bez posla, kao što su ostale stotine hiljada ljudi bez posla u prethodnih 12, 13 godina, nije ostala razorena privreda kao što smo je zatekli pre dve godine, kada smo preduzeli odgovornost vršenja vlasti, nije ostala privreda prepuštena tajkunima da rade šta hoće, nije ostavljena privreda prepuštena privatizacijama kumovskim, burazerskim, bahatim, nije ostavljena država da pluta i luta u bespućima novih zaduživanja koja su davana u potrošnju bez novih vrednosti, nije dočekana država sa izgrađenim koridorima, sa uređenim pravosuđem, sa uređenim sistemom. Ne, ostalo je razgrađeno, razrušeno, bez ikakvih mera i načela.Neću da prihvatim

nulte tolerancije za kriminal za korupciju, politika suočavanja sa svim izazovima našeg društva i neću etiketu koja ne stoji i koja nije iskrena. Zoran Živković, pravo na repliku.Pošto ste se udaljili od teme, po članu 104. zatvaram krug replika posle vas.Molim vas da obratite pažnju na to što ćete izgovoriti. Izvolite. Naravno, da neću da upadnem u zamku da govorim neistinu da bih dobio već naručeni aplauz svojih kolega. Naravno da je i to deo poslaničke prakse i nemam ništa protiv toga.Samo hoću da vas podsetim, pošto ste vi, gospodine Babiću, nešto stariji od ovog kolege čije sam prezime uspeo da upamtim, a to je da se u vreme dok sam se ja bavio politikom pre ovih nekoliko meseci koji su iza nas, od 1997. godine kao predsednik Skupštine Grada Niša, od 2000. do 2003. godine kao savezni ministar unutrašnjih poslova,

Zapošljavanje bilo pozitivno, odnosno da je trend bio pozitivan. Obnovljeno je sve ono što su socijalisti zajedno sa vama i sa NATO paktom uništavali u devedesetim godinama. Propast Srbije je počeo 1990. godine, a naravno da nije prekinut, na moju žalost, 5. oktobra, nego je to bila samo jedna mala šansa koja nije iskorišćena, a posebno u periodu od 2004. godine do dana današnjeg.Ne vidim bitnu razliku u vremenu od 2004. godine do današnjeg dana, bez obzira ko je bio tada na vlast, u posledicama koje su te vlasti od 2004. godine do dana današnje nanele i privredi, i građanima, i pravu, i poštovanju i časti ove države. Devedesete godine, to je najgore vreme u istoriji Srbije. Ako hoćete, i od Karađorđa ili ako hoćete od Nemanje ili ako hoćete od Radovana nekog pra, pra, to je najgore vreme u istoriji ove zemlje.Nemojte da se pozivate na to vreme, nije dobro ni za vas,

Znači povreda Poslovnika? To malo i vređa dostojanstvo Narodne skupštine, zato što ne mogu da zaboravim jedan deo biografije. U redu, slažem se, ali kada je to bila tako uspešna Vlada, zašto je sadašnji predsednik Tomislav Nikolić toliko ubedljivo na predsedničkim izborima 2003. godine pobedio kandidata koga je predložila DS, čiji ste vi tada bili vršilac dužnosti? Ako su to uspešni rezultati, nemojte više da nam govorite šta treba da radimo.

skupštine.Ukoliko već nekom dajete da reklamira povredu Poslovnika, nemojte da dozvoljavate da u roku od dva minuta narodni poslanik uporno replicira. Danas se od početka ove sednice to permanentno dešava.

koje sve poslove može da vrši ministarstvo.Možda bih prihvatio ovaj amandman, ali amandmanu nedostaje tekst ili deo koji bi se odnosio na isplatu subvencija.Dakle, istine radi, ne bi bilo dobro da Ministarstvo finansija, ukoliko odbije ovaj amandman, isplaćuje subvencije na način na koji su to radili prethodni. Recimo,

Ako mi dozvolite, ja bih da završim. Po rešenju koje je potpisao Dobrivoje Sudžum, Ministarstvo finansija je isplatilo protivvrednost 525.000 evra Vinariji „Živković“.

subvencije se odnose na prolećnu sadnju 2007. godine. Ništa ne bi bilo problem da je Ministarstvo finansija to isplatilo i da je sve bilo regularno, ali zemljište na kome je

kako je bilo moguće da Ministarstvo finansija isplati subvenciju na osnovu rešenja po zahtevu iz avgusta meseca 2007. godine za prolećnu sadnju 2007. godine, iako je država, to isto ministarstvo, zemljište izdalo u zakup tek u novembru? Da li je u Srbiji proleće u novembru

Mi smo upravo govorili o našem amandmanu na član 4, a ne o našem amandmanu na član 3, o kojem je rasprava već bila završena. Veoma cenim trud predsednice Narodne skupštine, koja hoće ovde da postoji red i cenim to što je opomenula gospodina Rističevića da govori o tački dnevnog reda, ali molim predsednicu Narodne skupštine da na osnovu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine izrekne opomenu narodnom poslaniku Rističeviću, koji je i pored upozorenja predsednice Narodne skupštine nastavio da govori o tački koja nije na dnevnom redu.Smatram da svi ovde treba da se trudimo da nastupamo tako da govorimo dostojanstveno, jer danas, ja mislim, za razliku od gospodina Šormaza, koji tvrdi da predlog strukture Vlade jeste jedna formalnost, da nije važno koja će to ministarstva da budu, saglasan sam sa gospodinom Atlagićem da danas govorimo o suštini stvari. Počinje da radi jedna nova vlada i treba da se držimo dnevnog reda.Gospodin Rističević je ovde povredio Poslovnik i tražim da predsednica izrekne meru opomene na osnovu člana 109. Hvala.

da sednicu vodim na jedan pravi i dostojanstven način i da svako obrati pažnju na način izlaganja, kako smatra da treba da stvara sliku parlamenta sam tako da ću izbegavati bilo kakve mere.Inače, mislim da je bilo sasvim dovoljno da isključim govornika koji je izašao iz teme.Reč

108. To nije član koji je reklamiran. O redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Zahvalan sam na tome što predsednik, odnosno predsedavajuća, to upravo čini, ali čini mi se da pojedini poslanici daju sebi za pravo da oni sami odluče šta je red na sednici Narodne skupštine i šta predsedavajući treba da radi.Mislim da ne može narodni poslanik, ma iz koje partije bio, da preuzme ingerencije koje ima predsednik i da traži da gotovo on izvrši određenu egzekuciju i na način na koji je to rekao. Možda ja jesam povredio Poslovnik, ali Poslovnik kaže da to poslanik ne može da učini, može samo predsedavajući. Ja se predsedavajućem izvinjavam ako sam povredio Poslovnik, makar nisam povredio budžet Republike Srbije. Hvala. **Maja Gojković** Vi ne možete da povredite Poslovnik, ali dozvolite kolegama koji su novi poslanici ipak malo vremena da se upoznaju sa našim pravilima. Zahvaljujem.Na član 4. i član 39.

Hasanović-Korać** Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, moje kolege iz naše poslaničke grupe i ja podneli smo amandman na član 4. stav 1. i u vezi sa tim na član 39. stav 2. Predloga zakona o ministarstvima.Naime, član 4. Predloga zakona ministarstvima reguliše nadležnost Ministarstva privrede i, između ostalog, kaže da je ovo ministarstvo nadležno za određivanje strateških ciljeva, unapređenje rada i poslovanja, nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja u javnim preduzećima.Mi predlažemo da se iza ovih reči dodaju reči: „iz svoje nadležnosti“. Time bi se zadržalo rešenje iz važećeg Zakona o javnim preduzećima, u kome se kaže da su nadležnosti nad javnim preduzećima predviđene resornim ministarstvima, odnosno da svako ministarstvo u skladu sa svojim resorom ima nadležnost nad određenim javnim preduzećima.Zadržavanjem ovog postojećeg rešenja, time bi sprečili da se sva javna preduzeća stave pod nadležnost Ministarstva za privredu, jer bi to na neki način stvorilo monopol u okviru ovog ministarstva, dovelo do nagomilavanja velikog obima posla, do usporavanja rada, a dovelo bi u pitanje i stručnost prilikom pravljenja strateških planova, jer su javna preduzeća iz različitih oblasti i izbora stručnjaka stručnjaka za organe upravljanja u javnim preduzećima.Dakle, zalažemo se za da ostane rešenje da javna preduzeća budu pod nadležnosti resornih ministarstava i u skladu sa tim, pored ove dopune u stavu 1, predlažemo da se briše stav 2. člana 39. sam samo da dodam nešto što je bila tema diskusije kada smo govorili o ovom zakonu u načelu. Kritikovao tada činjenicu da se članom 39. menja jedan zakon koji uopšte nije tema dnevnog reda i tada mi je predlagač zakona, gospodin Arsić, rekao kako je to bila praksa u nekom prošlom vremenu. Sećam se diskusije iz tog prošlog vremena, kada smo mi kritikovali takvu praksu. Sada pitam gospodina Arsića

da je Odbor za pravosuđe predložio amandman koji se sada menja i predlaže se da se promeni Zakon o centralnom registru. Želim da postavim pitanje

Dobro je da će se ovo na neki način centralizovati, izvršiti bolja kontrola. Dosadašnja praksa je bila takva da smo imali neka javna preduzeća koja su ušla u gubitke zbog ovakvog rada rada i kontrole.Što se tiče ovoga što je gospodin, uvaženi kolega, rekao, mi ovde ne menjamo suštinski Zakon o javnim preduzećima ovim zakonom, već samo upućujemo te zakone na ovaj Zakon o ministarstvima, a verujem da će u nekom narednom periodu takva intencija dovesti do potpune promene Zakona o javnim preduzećima, odnosno da ćemo imati jedan novi zakon. Hvala. Arsić. **Veroljub Arsić** Ne razumem svog kolegu koji govori da se jednim zakonom ne mogu suspendovati odredbe drugog zakona. Šta ako imate dva zakona i hoćete da napravite jedan? Šta je tu sporno? Hoćemo li da donesemo zakon o prestanku važenja zakona, pa da onda pristupimo izradi novog zakona? Već sam vam dao primere iz prošlosti, da se to dešavalo. Zakone za koje ste vi glasali, menjali ste odredbe drugih zakona. Menjali ste odredbe iz 25, 30 zakona u jednom zakonu. To vama tada nije smetalo. Sada vam odjednom smeta. Stavljali ste odredbe u zakone koji nisu imali nikakve veze sa onim što je pisalo u njima i za to ste glasali. To vam tada nije smetalo, a sada odjednom počinje da vam to smeta i da vam bode oči. Rekao sam, čak sam naveo nekoliko primera. Ako hoćete, mogu još, nema problema.

a sada radite istu stvar. Pitam vas – kada ste bili u pravu, tada ili sada? Sami ste jutros, na početku ovog zasedanja, rekli, govorili o tome kako ćete učiti i nećete ponavljati greške. Da li smo tada grešili mi, pa vi sada ponavljate greške ili smo mi tada bili u pravu? Ako je to tada bilo pogrešno, pominjali ste, rekli ste da možete puno puta da spomenete, vi ste to kritikovali, vi i vaše kolege, koje su ovde bile u parlamentu, a i sami kažete da sam glasao za takve stvari. Sada vas pitam – ako to tada nije bilo pogrešno, zašto ste to tada radili i kritikovali? Ponovo vam kažem,

zato što ste, recimo, u Zakonu o budžetskom sistemu stavljali krivične odredbe, a to je predmet Krivičnog zakonika.

Razumem da kada se piše da neki zakon stupa na snagu, pa želi da se spreči njegova zloupotreba, uvedu se neke odredbe i za šest meseci budu suspendovane drugim zakonom u kom to treba da bude. To je kod vas trajalo godinama. Vi ste godinama pravili paralelno zakonodavstvo. Sada vi to poistovećujete sa ovim. Ne može, ne ide. Ne možete to da mešate. Ovo je zakon koji na prvom mestu jeste jedan od zakona koji definiše kako radi državna uprava. Ministarstva nisu ništa drugo nego najviši organi državne uprave. Javna preduzeća, gde je osnivač Vlada Republike Srbije ili nadležno ministarstvo, jesu produženi organi te državne uprave. Vi možete kroz krovni zakon da suspendujete ili poništite odredbe nekih drugih zakona.Što je najvažnije, mi nećemo da to bude godinama, nego samo za nekoliko meseci dok se ne donese novi Zakon o javnim preduzećima, koji će detaljno ovu materiju da obradi i reguliše. Zbog nastupanja mogućih štetnih posledica želimo da ovo bude uneto u zakon do stupanja novog zakona na snagu.

On je posledični amandman, s obzirom da sam podnela amandman kojim se predlaže ministarstvo za zaštitu životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja.Ovih dva minuta želim da zaslužim vašu pažnju obrazloženjem koje sam dala u amandmanu, a kažem da se ovim amandmanom vrši usaglašavanjem sa amandmanom 1, a sadržaj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede zahteva poseban amandman, kao posledični, u slučaju usvajanja amandmana 1. Želim da objasnim, ovo obrazloženje je u nekoliko svest o tome da se parlamentarna praksa mora poštovati, a još više poštovanje parlamenta i svih akata koje u parlamentu podnosimo.Naime, prilikom donošenja prethodnog Zakona o ministarstvima, nadležni odbor je amandman, u kojem sam kao sadržaj imala nadležnosti ministarstva koje se menja, odbio kao nepotpun i uvredljiv. To je očigledno za mene parlamentarna praksa. Nije više pitanje šta mislim o načinu na koji je taj odbor odlučivao, nije čak ni pitanje šta je predsednik odbora tada narodni poslanik Vladimir Cvijan govorio o tome, da li se može ili ne može razmatrati amandman. Ono što je činjenica jeste da ja nisam uz izmenu naslova i uvođenja Ministarstva poljoprivrede podnela Skupštini i sadržaj, odnosno amandman 5a ili 5b, kako god bi se nazvao, gde bi bili navedene nadležnosti. To sam uradila i ova Skupština mi je rekla da je takav amandman nepotpun i uvredljiv. Zbog toga u obrazloženju upućujem da u slučaju usvajanja amandmana 1, da će biti potrebno da se donese posledični. Hvala.

naziv iznad člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor

5.Naime, Predlogom Zakona o ministarstvima predviđeno je da u Vladi Srbije postoji Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Naš je predlog da umesto postojećeg člana 5. stvorimo jedno novo ministarstvo koje će da se zove ministarstvo pravde, ljudskih prava, državne uprave i lokalne samouprave. Kao što vidite ovde hoćemo da spojimo dva predviđena ministarstva ovim predlogom, ali da dodamo i jednu kovanicu kojom označavamo jednu veoma važnu oblast za svaku savremenu državu, a to su ljudska prava.Radi preciznosti mi smatramo da svi poslovi iz delokruga ovog ministarstva treba da budu grupisani u šest celina, poslovi koji se odnose na organizaciju pravosuđa i pripremu materijalnih i procesnih propisa, poslovi analize, saradnje, evidencije i statistike, poslovi koordinacije, organizovanje zastupanja izvršenja, poslovi koji se odnose na zaštitu podataka i poslovi vođenja registra. Naročito mi je važno da ovde napomenem da u delokrug rada ovog ministarstva treba da bude i stvaranje uslova za uživanje ljudskih i manjinskih prava, uređenih Ustavom, međunarodnim dokumentima kao i briga o rodnoj ravnopravnosti.Saglasan sam sa gospodinom Jovičićem kada kaže da minimalni broj ministarstava ne mora da bude optimalno rešenje, ali mi nismo rekli – hoćemo Vladu od jednog, dva ili tri ministarstva. Imamo u okruženju države u kojima ima na primer Vlada sa osam ministarstava. Mi smatramo da Vlada sa devet ministarstava koju mi predlažemo, odgovara na tačno utvrđene kriterijume formiranja Vlade, odgovara na neke nama važne principe kao što su štedljivost i efikasnost i pre svega odgovara na društvene potrebe. Hvala.

niste dobro pročitali zakon. Sada se Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne i lokalne samouprave razdvajaju. Verovatno

na našem daljem putu ka EU. Imamo zaista puno obaveza u segmentu pravosuđa i mislimo da Ministarstvo pravde mora decidno da se posveti tom poslu, a da razvoj državne i lokalne prepustimo jednom posebnom telu. Mislim da je to na neki način suština ovog zakona, uz ovo o čemu smo malopre govorili vezano za javna preduzeća, tako da ovakav amandman ne bismo mogli da prihvatimo. Hvala.

oblasti kao što su pravda na jednoj strani, odnosno pravosuđe i državna i lokalna samouprava na drugoj strani su dve potpuno odvojene oblasti društvenog života zato što su pravosuđe i uprava dve različite funkcije državne vlasti. Budući da Ustav RS počiva na principu podele državne vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku nema onda logike da se te dve funkcije spajaju u okviru istog ministarstva.Što se tiče vašeg predloga da se u naziv ministarstva unese sintagma ljudska prava, onda po toj logici ispada da se ljudskim pravima bavi samo to jedno ministarstvo. Svako ministarstvo u Republici Srbiji ima pravo i obavezu da se stara o zaštiti ljudskih prava i sloboda u onim oblastima za koju je nadležno. Dakle, ne samo ministarstvo pravde, kako vi to predlažete, nego svih 16 ministarstava su dužna da se staraju o ljudskim pravima i slobodama u onim oblastima za koja su ta ministarstva nadležna.Konačno, to što veštački spajate više različitih resora u okviru jednog ministarstva ne znači da će to dovesti do racionalizacije državne uprave. Naprotiv, može samo da dovede do povećanja broja državnih službenika, odnosno funkcionera u ministarstvima kada spojite pravdu, ljudska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u okviru jednog ministarstva. Zamislite gospodine Pavićeviću, koliko državnih sekretara pomoćnika ministra da se bave svim tim potpuno različitim oblastima društvenog života.Kada se kaže Vlada u širem smislu, ne misli se samo na predsednika Vlade i na ministre. Vlada je u stvari izvršna vlast.

obima državne uprave, nego će naprotiv dovesti do njenog povećanja. Vaš amandman bi izazvao kontra efekat. Ne da ne bismo štedeli, nego bismo dodatno trošili, što nije dobro.

jedno super ministarstvo koje će pored pravde, državne uprave i lokalne samouprave, još sadržati i ljudska prava.Setite se da je u vreme Vlade Zorana Đinđića, kao i u vreme Vlade gospodina Živkovića postojalo Ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave, setite se koji broj zaposlenih je brojalo takvo ministarstvo. Setite se koliko je uopšte bilo teško raditi u takvom ministarstvu. Sada jednom takvom ministarstvu koje predlažete dodajete još još i ljudska prava.Izvinite, ali jednog ministra koji bi se nalazio na čelu takvog resora bi moralo da opslužuje deset pomoćnika i najmanje deset državnih sekretara. To bi samo iziskivalo dodatne troškove. To bi bilo skuplje rešenje od rešenja koje se predlaže.Ne znam čemu potreba da se spajaju stvari koje su ne spojive. Posebno ne znam zašto se ubacuju ljudska prava. prava. Bili ste mandatar Vlade koja je imala Ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave i vrlo dobro ste svesni situacije kako je to ministarstvo jako teško iznosilo na plećima sve one poslove koji su bili u njihovom resoru. Zamislite još da dodate ljudska prava.

Pošto sam pomenut kao mandatar, a bojim se da sam jedini čovek ovde koji je bio mandatar. Tačno je da je to ministarstvo bilo takvo kao što ste vi rekli i to ministarstvo je radilo odlično i to ministarstvo je radilo odlično zbog toga što je imalo odličnog ministra. Ne samo to. Postoje mnogi dokazi zašto to može da bude zajedno. Ne bih da za minut i 20 i 20 sekundi ulazim sa vama u raspravu o pravu. To je naravno oblast u kojoj ste vi apsolutno nadmoćni u odnosu na mene.U organizaciji rada Vlade postoje mnogi primeri u Evropi gde su to ministarstva koja su ne po imenu, nego su suštini. Ministarstvo pravde obuhvata i lokalnu samoupravu i državnu upravu i zaštitu ljudskih prava. Prema tome, to je moguće rešenje.S druge strane, tačno je da bi ministar u takvom ministarstvu trebalo da ima četiri, pet državna sekretara i to jeste koncept Vlade, odnosno sistema o reformi političkog sistema i državne uprave koji predlaže Nova stranka. Da imamo devet ministarstava, devet ozbiljnih političara koji će biti na čelu tih ministarstava. Ozbiljnih političara koji će preuzeti potpunu odgovornost za rad tih ministarstava, a da na nivou državnih sekretara budu eksperti koji bi mogli da nastave svoj rad i kad se promeni Vlada i kada se promeni ministar i da se time da stabilnost rada državne uprave.Znači, uprave.Znači, političari kao ministri koji definišu ciljeve Vlade, a eksperti kao ljudi koji po svom znanju, po svom iskustvu iz postojećeg potencijala državne uprave mogu da daju najbolje rezultate za ostvarivanje tih ciljeva. Tako rade ozbiljne ozbiljne kompanije, tako rade ozbiljne vlade, tako rade ozbiljne porodice. Mislim da nema nikakvog razloga da to bude prepreka. Naravno, većina ima pravo na svoje … Vreme.Olgice Batić, nemate pravo na repliku. Niste pomenuti. Pažljivo sam slušala. Vi ste me opomenuli da koristim svoje pravo pre par minuta. Pažljivo sam slušala. Zahvaljujem.Reč ima dr. Vladimir Marinković, po amandmanu. Izvolite. Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, predlagač je u slučaju ovog zakona očigledno dobro procenio i definisao strukturu same državne uprave na jedan veoma kvalitetan način.Kada je u pitanju oblast ljudskih i

da postoji Kancelarija za ljudska i manjinska prava koja se vodi na jedan dobar i kvalitetan način, koja usaglašava evropske zakone, evropsku regulativu veoma dobro sa domaćom i da smo na polju ljudskih i manjinskih prava u poslednjih nekoliko godina ostvarili vrlo dobre i prepoznatljive rezultate.Prema tome, smatram i u ime SDPS izražavam jasan stav da ovu dobru praksu ne treba menjati, i da kao što je to predlagač i predvideo zadržimo Kancelariju za ljudska i manjinska prava.Prema tome, ovakav predlog predstavlja samo, kao što je to i gospodin Martinović rekao, predstavljao bi dodatne troškove, uvećavanje administracije i promenu za koju ne znamo da li bi dala dovoljno kvalitetne i dobre rezultate. Hvala vam.

i kolege, upravo zbog kompleksnosti i važnosti poljoprivrede, mi tražimo da Ministarstvo poljoprivrede postoji kao samostalno ministarstvo i zbog važnosti u postupku priključenja EU, s obzirom s obzirom na zakone i podzakonska akta i sve ono što bi trebalo da uredimo u oblasti poljoprivrede, smatramo da ova posebna važna oblast mora da bude samostalna.Argumenti samostalna.Argumenti iz poslednje dve godine da je trebalo da bude sa energetikom pokazali su se kao loši. Sada su ti isti argumenti samo zamenjeni poljoprivredom. Kao što u prethodne dve godine zaštita životne sredina ili taj deo zaštite nije uspeo da kontroliše energetiku i rudarstvo verovatno neće uspeti da kontroliše ni poljoprivredu.Ali, da se razumemo, ovaj predlog poljoprivrede i zaštite životne sredine je daleko bolji nego onaj iz 2012. godine, nešto bolji nego onaj iz 2013. hoćemo da pokušamo i predlažemo model Nemačke, mi kao „Zeleni“ ćemo biti spremni da i ukoliko ne prihvatite ove naše amandmane zbog važnosti teme, zbog predpristupnih pregovora, zbog Poglavlja 27. damo, da kažem, sve ono što smo planirali, sve ono što vidimo kao razvojnu šansu.Mi vidimo da u narednih šest meseci možemo da pomognemo da u narednih šest meseci možemo da pomognemo sadašnjoj Vladi da otvori 10 hiljada novih radnih mesta kroz reformu sistema upravljanja otpadom,

Po amandmanu.Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, jako bih volela da smo svi ovde u mogućnosti da se poredimo sa Nemačkom, ali mi moramo da prođemo dugačak put da bi uopšte došli u situaciju da možemo sa nekim od zemalja EU da se poredimo na ovaj način.Prema način.Prema tome, imamo određene obaveze. Započeti su pregovori što se tiče poglavlja 10, 11. i 12. o poljoprivredi. Imaćemo situaciju u Skupštini Srbije u septembru implicitne i eksplicitne pregovore po pitanju preduslova za otvaranje Poglavlja 27. Poglavlja 27. Ta poglavlja treba da idu zajedno. Imamo preporuke EU da moramo da vršimo tu međusektorsku saradnju i koordinaciju na što bolji i čvršći način obezbediti održivost poljoprivrede. To je jednostavno nemoguće.Druga stvar, u prošlosti imali smo zaštitu životne sredine vezano sa prirodnim resursima, ali smo imali i vezano sa građevinom i rudarstvom, ako ćete se setiti, u nekoj prethodnoj konstrukciji. Gde imate većih zagađivača danas nego u samom građevinarstvu? Upravo primenom mera energetske efikasnosti tek onda možemo da pričamo o primeni zaštite životne sredine. Kada još krenemo na ovaj deo koji je vezan za poljoprivredu to je pitanje opstanka uopšte našeg naroda iz prostog razloga što danas imamo velike probleme po pitanju kvaliteta hrane. To je ono na čemu je ova Vlada pokazala odgovornost formirajući ovakav koncept ministarstva. Treba ga prihvatiti. Treba raditi na tome, na evropskim integracija i pregovorima čvrsto i to neće raditi jedan čovek, jer stalno ovde čujemo jedan, pojedinac. To će biti veliki tim ljudi na čelu sa pregovaračima, kao što je gospođa Miščević, ali sada ćemo imati i ministra bez portfelja koji će se isključivo baviti evropskim integracijama. Zahvaljujem se.

vas da mi omogućite pravo na repliku na osnovu člana 104. Reklamiram član 104.

na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju…, uglavnom ste davali reč bez obzira što ovaj uslov nije… **Maja Gojković** Izvolite. Ne vidim u čemu je bila uvreda spominjanjem vašeg imena i prezimena. pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. **Maja Gojković** Imate dva minuta. Da ste se javili za repliku odmah biste dobili reč.

Zahvaljujem se.Ovde govorimo da zbog kompleksnosti Ministarstva poljoprivrede nemamo nemamo dovoljno prostora da pomognemo iz oblasti zaštite životne sredine razvoj poljoprivrede. Pominjali smo organsku poljoprivredu. Pominjali smo i ekološku proizvodnju, neke specifične zasade, povratak autoktonim sortama i u tom smislu se i javljam da dodatno protumačim zašto mora da postoji posebno ministarstvo za poljoprivredu zbog te važne oblasti, a sa druge strane posebno Ministarstvo zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostornog prostornog planiranja.Mi procenjujemo da može 30 hiljada ljudi da radi u sivoj zoni sakupljanja otpada i da to mora što pre da se uredi, da je odgovor na to formiranje sakupljačkih zadruga i da to znači zaposlenje za 10 hiljada novih radnih mesta.Poljoprivreda jeste određeni izvor zagađenja. Svakako je rudarstvo ili industrija nešto veća. Pokazalo se da ta nespojiva ministarstva ne treba da idu zajedno. Zbog toga insistiramo da poljoprivreda bude posebna delatnost, da zaštita životne sredine bude posebna delatnost i naravno u svemu ostalom prožima se zaštita životne sredine i kroz poljoprivredu i kroz prostorno planiranje u gradovima i građevinarstvo, energetiku, šumarstvo, ribarstvo, industrijsku proizvodnju, turizam, saobraćaj, upravljanje otpadom i vode. To ne znači da sada može da bude sa svakom od tih oblasti, nego da može da životna sredina upravlja resursima i da na taj način pomogne svim ovim ministarstvima da budu bolja. Hvala. **Maja poslanik Gordana Čomić podnela je amandman kojim se predlaže da se posle člana 5. dodaje naslov i član 5a.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Gordana Čomić. Zahvaljujem.Sa vašom dozvolom, koristiću vreme poslaničke grupe nakon što iskoristim dva minuta za amandman.Sadržaj ovog amandmana je u stvari nadležnost Ministarstva zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja, pošto svaki zakon o ministarstvima podrazumeva kako da date sam naziv ministarstva, tako i čime će se to ministarstvo baviti. To su ključni članovi svakog zakona.U tekstu koji je pred vama, ja predlažem da ovo ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na osnove zaštite životne sredine, sistem zaštita i unapređenje životne sredine, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti energetike i životne sredine, sprovođenje Konvencija o učešću u javnosti i dostupnosti informacija, pravo na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine, zaštitu prirode, zaštitu vazduha, zaštitu ozonskog omotača, klimatske promene, prekogranično zagađenje vazduha i voda, zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih celina od značaja za Republiku Srbiju, utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora izgradnje objekata, zaštita od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa, zaštitu od buke i vibracije, zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja,

način na koji su propisi iz sistema zaštite životne sredine uvođeni u pravnu regulativu naše države je bio, zahvaljujući dobrom radu, stručnom radu i napornom radu ljudi iz raznih političkih stranaka, iz akademske zajednice, iz nevladinog sektora, raznih ministara sa kojima sam imala zadovoljstvo da sarađujem, od ministarke Zorana Mihajlović, koja je vodila opet u prošlom sazivu jedno ministarstvo koje je u sebi imalo i energetiku i zaštitu životne sredine, a u prethodne dve godine sa rekonstrukcijom Vlade i izmenom Zakona o ministarstvima, sama oblast je bila podeljena u najmanje tri ministarstva, od kojih je jedno bilo i poljoprivreda. Sa žaljenjem moram reći da je u prethodnom sazivu urađeno najmanje na unapređenju i zaštiti životne sredine i da je bilo mnogo nesporazuma o tome šta se sme, a šta se ne sme, kada je u pitanju sistem zaštite životne sredine. Zbog toga čitam ove nadležnosti, jer je to važno da znamo kada glasamo za ili protiv nekog od zakona, šta u stvari u njemu piše, a ne šta se o njemu priča da piše ili kako se on tumači.Ministar Oliver Dulić, kao i ministar Aleksandar Popović i ministarka Anđelka Mihajlov su obavili, svako deo svojih obaveza na izgradnji i unapređenju životne sredine, radeći u raznim ministarstvima.Zašto spominjem niz od nekoliko ministara, iz nekoliko vlada, kada je ova oblast u pitanju? Zato što je to srž zaštite životne sredine. Zato što je to oblast u kojoj, u zrelijim političkim društvima, prestaju političke zađevice, političke jetkosti, političke nepromišljenosti, politički populizam i političko neznanje, jer svi imaju saglasnost o tome da su ciljevi, ako je već država rešila da donese Zakon o sistemu zaštite životne sredine, da su ti ciljevi suviše veliki da bi mogli i smeli biti iskorišćeni za išta drugo osim za zajednički rad. Ja se tom zajedničkom radu nadam i u budućem Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, bez obzira što ostajem čvrsto pri stavu da je predlog koji sam podnela bolji za sve nas.Biće prilike na Odboru za zaštitu životne sredine, kao i na Odboru za evropske integracije, da za manje od mesec dana budući ministar podnese tromesečni izveštaj, jer i ministri u prethodnoj vladi su malo olako shvatali svoju obavezu da podnose tromesečne izveštaje o svom radu, pa je bilo i kašnjenja, sada tek imamo kašnjenje pošto će novi ministar, po prirodi stvari, rutinski morati da nam predstavi rad nekog drugog ministra, ali takva je to vrsta posla, tako da će i novi ministar ili ministarka biti dočekan sa znanjem iz sistema zaštite životne sredine i sa vrlo fokusiranim i detaljnim pitanjima o tome šta se gde radi.U i Odbor za zaštitu životne sredine je radio odličan posao zahvaljujući naporu svih narodnih poslanika i svih poslaničkih grupa. Moram pomenuti predsednicu u bivšem sazivu, narodnu poslanici Milicu Vojić Marković, koja je posvećeno i sa znanjem vodila odbor i uradila korisne stvari, kao i svi članovi odbora.Završavam sa tim da, ko god bude predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, imaće pred sobom jednu vrstu institucionalnog pamćenja o poslovima koji su urađeni. Ko god se usudi da institucionalno pamćenje zanemari, u ime percepcije o politici koja je u sukobu sa institucionalnim pamćenjem ili zbog politike o kojoj se želi samo stvoriti lep utisak, sa zahtevom da se sluša šta se priča, a ne šta se radi, načiniće zajedničku štetu svima, a prvenstveno onome za koga misli da radi, ne koristeći institucionalno pamćenje ove Narodne skupštine.Veliki posao je pred odborom i pred ovim ministarstvom u svim nadležnostima već od juna meseca i ja ću sa zadovoljstvom podsetiti mnoge od nas, koji smo ovde podelili stav da je odlično što su poljoprivreda i zaštita životne sredine u jednom ministarstvu, imaću zadovoljstvo da podsetim mnoge od nas na prvoj prepreci, kada se to pokaže kao pogrešno, da onda zajedno smislimo bolji način da posao ipak bude obavljen, da životna sredina bude unapređena, a da ne ulazimo u mukotrpan proces izmena i dopuna Zakona o ministarstvima.Sa nadom da ćemo imati svest da je zaštita životne sredine iznad uobičajenih političkih tema, želim da vam zahvalim na strpljenju kojim ste me saslušali i predsednici, odnosno sada predsedavajućem, na mogućnosti da spojim vreme odvojeno za amandman i vreme poslaničke grupe. Hvala vam.

amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?Reč **Zoran Živković** Hvala.Ovo je amandman koji ima za cilj samo da se tekst u amandmanu na član 2. uskladi u pogledu opisa delatnosti, samo prenumeracija. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u predlogu ovog zakona bilo u jednom drugom članu.Naravno da nije bilo nikakvih bitnih izmena u njemu i time je izbijen još jedan kontra argument, odnosno neargument, pogrešan argument da je naš predlog rešenja Zakona o ministarstvima posledica samo želje da se dobije neka politička promocija. Ne, naravno, ovo ministarstvo mora da ostane takvo takvo kakvo je u Predlogu zakona. Za Novu stranku je to potpuno prihvatljivo. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora biti uvek jedna samostalna jedinica, bez veze sa nekim drugim nadležnostima. Tačno je da ono daje, to je neko pomenuo, veliki doprinos zaštiti ljudskih prava i time kako radi i time kako se bori protiv kriminala i time kako ne zloupotrebljava na raznim nivoima svoje nadležnosti. Nadam se da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a posebno policije, imati malo više sreće sa ministrom nego što je to bilo u poslednjih deset godina.

107.Mislim da nije korektno da se gospodin Zoran Živković, koji je bio ministar unutrašnjih poslova, ružno izražava o kandidatu za novog ministra unutrašnjih poslova. S druge strane, pošto su upravo oni insistirali, on i njegov kolega Pavićević, da se priča o onome što je tema dnevnog reda, tema dnevnog reda su amandmani na Predlog zakona o ministarstvima. Sutra, ako mu se bude svideo ili mu se ne bude svideo kandidat za ministra unutrašnjih poslova, neka priča o njemu, ali danas ne može da priča o kandidatu za ministra unutrašnjih poslova, a pogotovo ne može da daje lične kvalifikacije o kandidatu za ministra unutrašnjih poslova neko ko je bio predsednik Vlade u vreme kada je u akciji „Sablja“ preko 10 hiljada ljudi uhapšeno, pa se posle ispostavilo da su ti ljudi uhapšeni bez pravnog osnova i onda je država Srbija milione i milione dinara morala da isplati naknade štete neopravdano uhapšenim licima. Zahvaljujem.Smatram da Poslovnik nije povređen. Nisam primetio i nisam stekao takav dojam da se kolega Živković na taj način obratio i na takav način izrazio o kandidatu za budućeg ministra unutrašnjih poslova.Pitam vas da li u Danu za glasanje želite da se Narodna skupština izjasni o vašem predlogu? kolega Vladimir Đukanović, po povredi Poslovnika. **Vladimir Đukanović** Reklamiram povredu Poslovnika u članu 104, gde se kaže da ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.Moram samo da napomenem da je gospodin Nebojša Stefanović još uvek poslanik u ovoj Skupštini, a gospodin Živković se zaista na neki način prilično neumesno obratio na račun gospodina Stefanovića, iako on ovde nije prisutan. Ja zaista ne bih tako to govorio, gospodin Stefanović se na tom mestu gde vi sedite zaista izvanredno pokazao, vratio je poverenje građana u Narodnu skupštinu u dobrom procentu i napravio je izvesne uštede i verujem da će zaista biti dobar ministar unutrašnjih poslova. Hvala. Zahvaljujem.Isto kao i u prethodnom slučaju, smatram da Poslovnik nije prekršen, jer moram da naglasim da bih se i ja javio za reč da sam kojim slučajem procenio da je bilo bilo kakve uvrede na račun narodnog poslanika, još uvek aktuelnog gospodina Nebojše Stefanovića.Pitam vas da li u Danu za glasanje želite da se Skupština izjasni o ovome? (Ne)Reč

u poslednjih dva sata pažljivo pratim, jedna čudna navika kolega narodnih poslanika, a naročito ovih koji su ili sa ogromnom pauzom pa došli ili su prvi put ovde, da vrlo restriktivno tumače to šta opozicija sme ili ne sme da kaže, pa onda u zavisnosti od toga ko je predsedavajući, mi iz opozicije moramo onim čuvenim vagicama da merimo reč ko će šta ovde kome da kaže.Nemam kaže.Nemam nameru bilo koga da branim, ali kolega Živković je rekao da se boji za Ministarstvo unutrašnjih poslova kada vidi ko je kandidat. Sada neko to tumači kao izrazito uvredljivo izlaganje. Taj isti poslanik je juče izašao i rekao novinarima da sam ja pričao o fizionomiji nečijeg lica, što apsolutno ne postoji, neka proveri u stenogramu, pošto istinu ne bi pogodio da se sudari s njom na ulici.Molim ulici.Molim vas, vodite računa o tome da ako stvarno ovo sad sve svedemo na to da se govori - ne sme da se priča van konteksta, ne sme da se kaže ko šta misli, možemo samo da pričamo o konkretnom članu i šta u njemu piše, mi ćemo uskoro postati, bojim se, ideal nekih ljudi u ovoj sali, a to je Severno-Korejska skupština. Vodite računa da to ne dozvolite. Hvala. Zahvaljujem.Smatram da nisam prekršio Poslovnik i da, kao i predsednica Narodne skupštine, gospođa Gojković, želim da da dijalog bude otvoren i da prosto razmena argumentacije između narodnih poslanika teče na jedan kvalitetan i demokratski način.Ne želite?

po članu 107, a to su uvredljivi izrazi. Mislim da je nekolicina kolega iz SNS vrlo negativno govorila o svom kolegi Nebojši Stefanoviću i moju brigu za rad Ministarstva unutrašnjih poslova su povezali sa svojim negativnim odnosom prema svom kolegi, što mislim da vi morate da sprečite. Ja nisam pomenuo ničije ime u svom izlaganju, niti sam pomenuo na koga mislim da će biti kandidat za ministra unutrašnjih poslova. Koliko znam, u proceduri nije nikakav dokument u ovom parlamentu koji sadrži imena kandidata. Prema tome, ne možete da donosite takve zaključke.Konačno, za jednog pravnika za koga sam čuo da je bio student generacije ili svih vremena ili čega god, morali biste da znate da je u akciji „Sablja“ uhapšeno samo 4.000 ljudi, da je podneto 5.000 krivičnih prijava, da je privedeno na razgovor 12.000 ljudi, da je presuđeno više hiljada konačnih konačnih izvršnih presuda, a da je broj onih koji su ostvarili nadoknadu za navodno, ponavljam, navodno nezakonito privođenje i zadržavanje manji nego što je statistika za pet godina pre „Sablje“ i deset godina nakon prošle godine je više ljudi ostvarilo pravo na nadoknadu zbog pogrešnog zadržavanja nego što je to bilo 2003. godine. Navodno, zato što oni koji su to dobili, a bili su vezani za „Sablju“, su dobili samo zato što im je advokat bio tadašnji ministar pravde. Inače ne bi mogli da dobiju tu nadoknadu. Svi koji su uhapšeni u „Sablji“, sa dva-tri izuzetka, su zaslužili da budu uhapšeni, zadržani i osuđeni.

narodni poslanik ne može da ukaže na povredu o postupanju predsednika Narodne skupštine ako je već ukazana. Podsetiću vas, gospodin Živković je ukazao na povredu člana 107, na šta je već ovde bilo ukazivano.Naravno, zamolio bih vas da povedete računa o onima koji se na jedan indirektan način obraćaju drugim poslanicima, posebno kada oni pričaju o istini. Građani su tu istinu, ko priča, procenili na izborima. Oni su tu gde jesu, a poslanička grupa SNS je na 158 mandata. Hvala Zahvaljujem. Podsetiću vas samo na član Poslovnika koji govori da sam dužan da kao predsedavajući u Narodnoj skupštini opomenem kolege koji nemaju pravo da se direktno obraćaju narodnim poslanicima, sve drugo je procena onoga ko predsedava Narodnom skupštinom. Prema tome, smatram da Poslovnik nisam prekršio i predlažem da, ako hoćete, u Danu za glasanje se Narodna skupština se izjasni o vašem predlogu. amandmanu, narodni poslanik Dragan Šormaz. **Dragan Šormaz** Da se vratimo na tačku dnevnog reda, neću govoriti o tome da li su sudske presude navodne ili ne, niti ću komentarisati to zašto se neko, ima različitih razloga, može bojati zašto je neko kandidat za ministra unutrašnjih poslova, ili biti ministar unutrašnjih poslova. Razni strahovi postoje u ljudima, tako da se ne smatram kompetentnim da o tome govorim.Samo ću reći da da sam protiv i, naravno, cela poslanička grupa ovog predloga amandmana, i ostajem pri onom stavu što je ova rasprava koja je nastupila posle obrazloženja amandmana dokazala. Jer, ako obrazlažete amandman i onda u toku obrazlaganja amandmana komentarišete izbor ministra unutrašnjih poslova, to znači da vam je cilj bio da nadoknadite to što ste loše prošli na izborima, pa pisanjem velikog broja amandmana, da možete danas da govorite, pošto će sutra ti isti poslanici imati samo pet minuta mogućnosti da govore o izboru Vlade. Onda ajmo danas, preko 30 podnetih amandmana, da to nadoknadimo.To je moj utisak, možda ja grešim, možda je to trivijalno, ali će građani Srbije naravno, kao i do sada što su cenili, i ovaj i ovakav način rada ceniti. Mi u SNS ćemo se ćemo se baviti suštinom i problemima građana Srbije i rešavati ih, kako bi za četiri godine već bili mnogo bliži ulasku u EU. Zahvaljujem.

obzirom na njegovu konstataciju koju izražava bojazan prema budućnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, da nema nikakve potrebe da izražava bojazan za tako nečim, da će gospodin Stefanović sigurno bolje i dostojanstvenije voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova. U svakom slučaju bolje nego što ste vi gospodine Živkoviću vodili to ministarstvo na saveznom nivou, dok ste bili ministar. Hvala Zahvaljujem. Replika, kolega Zoran Živković. **Zoran Živković** Ovo sada govorim vrlo ozbiljno, bez bilo kakvih pogrešnih namera, vrlo slabo se čuje. Znači, vrlo slabo čujem ovde mnoge govornike i molio bih da tehnička služba vidi šta je sa tim.Koliko sam shvatio vi ste rekli da će gospodin Stefanović koga ja nisam pomenuo, još jednom da vam kažem, u svojstvu budućeg ministra unutrašnjih poslova da će obavljati tu funkciju bolje od mene. To je nemoguće, to je apsolutno nemoguće. Pre svega zbog toga ako malo proučite, ako se predate čitanju, što je jedna dobra stvar i ne boli i zna da da dobre darove ako to neko ozbiljno radi, nikada nisam bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, nego sam bio savezni ministar unutrašnjih poslova. Na sreću poslednji, tako da niko ne može da bude bolji savezni ministar unutrašnjih poslova od mene, bar zbog toga što sam bio poslednji.Što se tiče zabrinutosti za stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mislim da to treba da bude zabrinutost svih nas ovde. U proteklom periodu, i u proteklih 10 godina stanje u tom ministarstvu nije bilo dobro, bilo je puno loših stvari. Vi ste u vašim kampanjama ukazivali jednim delom potpuno opravdano na te loše stvari koje su obeležavale rad tog ministarstva gde je bilo toga da ministar praktično nije upravljao svojim ministarstvom, da nije mogao da postavi ni svog šofera, a kamo li nekog drugog, da je direktor imao veće nadležnosti od ministra, da je direktor bio vezan za neku drugu funkciju predsednika države, predsednika Vlade, a ne za mesto ministra. Sve je to deo naše prošlosti.Konačno, policajci koje vidimo na ulici u uniformama i ne hvalim se time, samo kažem koliko je loše stanje, poslednji put su dobili svoju odeću i obuću 2003. godine i poslednji put su ozbiljne nabavke tehnike u policiji bile 2003. godine.

Molim vas da zatvorimo ovaj krug replika.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Govorimo o amanmdanu i ne bih želeo, pošto gospodin Stefanović nije tu, da se ovaj razgovor svede na razgovor o njemu kao kandidatu.

pa pamtim i dela predlagača. U „Sablji“ je uhapšeno preko 10.000 ljudi, od toga je podneto samo 3.000 krivičnih prijava

bi morao da ima besprekorni kredibilitet, ali neko ko je uhapsio 10.000 ljudi od čega je podneto samo 3.000 krivičnih prijava, taj treba da prizna, a mi smo svedoci, posebno mi stariji, tog vremena da je neko 7.000 puta nogom, nekome bez razloga, jer krivične prijave kasnije nije bilo, razvalio vrata, poplašio porodicu, poplašio decu, uhapsio ga, priveo, a da krivične prijave nije bilo.Od bilo.Od ovih 3.000 krivičnih prijava, voleo bih da mi neko od kolega objasni koliko je uopšte tih krivičnih prijava do kraja procesuirano. Onda bi videli kredibilitet predlagača.

Gde to piše u Poslovniku da se to pita? To se podrazumeva. Nigde u Poslovniku nema da predsedavajući treba da pita šefa Poslaničke grupe da li ja imam pravo da govorim i da koristim vreme poslaničke grupe. Čim sam se prijavio koristim vreme poslaničke grupe, inače ja nisam predlagač amandmana.Pamtim amandmana.Pamtim ta vremena i pamtim da je ubijen premijer i znam da se neko bavio poslovima obezbeđenja. Ali još gore kada je postao premijer republičkog ministra kome je ubijen premijer nije smenio. Hvala.

Hvala predsedavajući. Reklamiram povredu Poslovnika član 106. stav 1. koji glasi – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Prethodni govornik se javio da govori o amandmanu. Vi ste ga takođe upozorili da govori o amandmanu.Ja nisam znala da je sadržina ovog amandmana ni akcija „Sablja“, ni broj pritvorenih u akciji „Sablja“, ni broj podnetih krivičnih prijava, ni broj procesuiranih, niti je obrazloženje amandmana, niti sam amandman govori o ubistvu premije dr Zorana Đinđića, niti o saveznom ministru unutrašnjih poslova, te vas molim da ubuduće svakog poslanika koji se javi po amandmanu, da onda govori isključivo o amandmanu, a ne da koristi vreme da bi govorio o bilo čemu, jer ovde nemamo na dnevnom redu tačku razno, nego se zna o čemu se raspravlja i ovo danas predstavlja raspravu u pojedinostima.Sa

da bi oni bili ti koji bi davali ovlašćenja narodnim poslanicima da li mogu koristiti vreme ili ne mogu koristiti vreme poslaničke grupe, tako da se šef poslaničke grupe pita i te kako se pita ko će davati reč i koliko će minuta dobiti. Hvala. **Vladimir koleginice Batić, i kao što ste mogli da vidite ja sam upozorio narodnog poslanika Marijana Rističevića da svoju diskusiju vrati u delokrug onoga što definiše amandman od strane predlagača, gospodina Zorana Živkovića.Ne mogu da prihvatim da sam prekršio Poslovnik, te vas pitam da li ste za to da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni o tom vašem predlog? Da. Zahvaljujem.Gospodin Zoran Živković, Mislim da je stvarno krajnje vreme da se uvede red na današnjoj sednici. Nemam ništa protiv toga, protiv bilo kakvih neuspelih, frfljavih ili ovakvih pokušaja bilo koga da me uvredi, posebno ako to dolazi od strane prekoputa, posebno od pojedinih poslanika. Ti njihovi pokušaji uvrede su meni komplimenti, izvinite.Uvek kad pomenete akciju „Sablja“, hvala vam. Ponosan sam na to, na svakog privedenog od 12.000, na svakog zadržanog u pritvoru od 3.800, na svakog protiv koga je podneto 5.000 krivičnih prijava, za svako od rešenih 30 ubistava, 20 i nešto ubistava u pokušaju, milioni komada municije, tone droge, svega onoga što 1.000 gromčića koji su se desili u prethodne dve godine ne mogu da nadomeste ni sa 1%, ali mislim da to nema nikakve veze sa temom o kojoj mi govorimo

a čini mi se da je neko ko je frfljao na tu temu, malopre je bio utom parlamentu i glasao je za izbor tog istog ministra dva puta. Hvala.Molim vas da ubuduće ne koristimo takve termine koje ste malopre upotrebili.Čak ni ja nisam razumeo izraz „frfljanje“,

i da izađemo, vidite, to su takve reakcije koje su posledica kršenja člana 106. i 107. U čemu ste vi pogrešili, gospodine predsedavajući?Vi sada uvodite jedan novi trend u Skupštini i sada pojedini poslanici iz vladajuće većine, neki veterani, neki poletarci smatraju da je odlična stvar da koriste da koriste zloupotrebu Poslovnika, da koriste tačku dnevnog reda, a pričaju o desetoj stvari i da vide koliko sada vi tu možete njima, bez opomene da dozvolite da govorre.Mislim da govorre.Mislim da je ovo jako važno zbog vas, ali je jako važno i zbog Skupštine.Ako vi budete dozvoljavali bez opomene da se u okviru ove tačke dnevnog reda kaže imamo ovde ovaj amandman, a onda kreće priča o „Sablji“ i o tome kako je to katastrofa akcija, što su rekle i prethodne kolege, samo na vas apelujem, to će poslanici uvek pokušavati da urade.Na vas apelujem i tražim od vas da ne bude kao što ste sada uradili, da ukažete, pa on nastavi po svom, nego kao što prema opoziciji, ne vi lično, a gospodin Nebojša Stefanović brzometno, u tri sekunde, dva puta kaže i opomena i udalji ga sa sednice.Znači, ne možete vi da apelujete, a on nastavi po starom i kažete, ja sam mu rekao. To što ste vi njemu rekli, do njega ne dopire, razumete? On razmišlja o tome da je „Sablja“ bila zločinačka akcija.Prema tome, on ne razume to što vi hoćete da kažete.Pošto kažete.Pošto ne razume, morate da mu date opomenu. Ako nećete da mu date opomenu, onda vi debelo kršite Poslovnik.Pazite, ovo što se radi ovde, mogu sada svi tako da počnu da rade.

Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Kao što ste mogli da vidite, upozorio sam narodnog poslanika i vratio sednicu u njen tok, naravno, pustiću u narednom periodu jednu zdravu argumentovanu raspravu između narodnih poslanika.Po

Pinočea.Morali ste da mu izreknete opomenu, jer je zaista uvredio sve one ljude, koji ne daj Bože ili silom prilika, imaju govornu manu, a takvih je mnogo u Srbiji.Prema tome, morali ste da mu izreknete opomenu, a niste to uradili. Hvala. Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Upozorio sam na upotrebu termina narodnog poslanika i smatram da možete da se izjasnite o tome da li Narodna skupština o vašem predlogu treba da se izjasni u danu za glasanje?Da, hvala.Da li se još neko javlja po Poslovniku?Reč

stav 1. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime i funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi, ima pravo na repliku.Jedan od prethodnih govornika je rekao, pokazao rukom na mene i rekao da je prethodni govornik nešto „frfljao“. Pri tome je povredio i dostojanstvo Narodne skupštine, član 107. stav 1. jer je izneo jednu notornu neistinu.Rekao je da predsednik Vlade ne menja ministra policije, ne može da ga smeni, već to rade poslanici.Istine radi i dostojanstva Skupštine radi, moram da podsetim da, kada pogine premijer, ne daj Bože, pada cela vlada, a da je ministar policije ostao i u narednoj vladi koju je predložio upravo taj mandatar i postao predsednik Vlade.Ne da ga nije smenio, nego ga je ponovo predložio da bude ponovo ministar policije. Zašto? Ne znam. Smatram da nisam prekršio Poslovnik, iz razloga što se narodni poslanik na koga ste aludirali nije direktno obratio

Hvala puno.Pre nego što dam reč sledećem govorniku po Poslovniku, želim da apelujem na narodne poslanike da da uvedemo sednicu u jedan red i da nastavimo da radimo po amandmanima i da na najbolji mogući način ovu našu diskusiju uvedemo u taj tok i da dođemo do najkvalitetnijih mogućih rešenja i zakona koji će biti što bolji.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Dragan Šormaz. U cilju da bi se uveo red, pošto neke sam šumove primetio u toku sednice i voleo bih da se pozovem na član 158.Pogledajte član 158. svi. Tu se govori o raspravi u pojedinostima. Predlagač amandmana ima pravo da govori dva minuta, poslanička grupa ima svoje vreme.U raspravi u pojedinostima nikada se ne dostavlja spisak poslanika koji govore i svaki poslanik ima pravo, pročitajte član 158, nigde ne piše da nema, nego samo koje vreme poslaničke grupe, a parlamentarna praksa je i do sada bila svaki poslanik ima pravo da se javi i da govori o tome i ne da se prekida, kao što je malopre bio slučaj.Zaprepastio sam se kada je koleginica Tomić bila prekinuta posle dva minuta, a ona nije bila podnosilac amandmana. Znači, podnosilac amandmana govori dva minuta, poslanički klub troši svoje vreme. Molim vas da se uvede red. To se tako radi.Malopre smo opet čuli po Poslovniku da bi trebalo da postoji ovlašćenje. To se nikada do sada… To je za raspravu u načelu, a za raspravu u pojedinostima nikada se nije dostavljao spisak.Verujte, da se dostavlja spisak, gospodin

Poštovani predsedavajući, članovi 106. i 107, ali i član koji se odnosi na mogućnost, odnosno ovlašćenja predsedavajućeg da prekine sednicu i da dok se ne stvore uslovi za normalan rad porazgovara sa šefovima poslaničkih grupa. Mislim da su ispunjeni uslovi za to. Ovo ne liči na sednicu parlamenta koji bi trebao da uživa ugled za koji ste se zalagali.Sada vidim da i unutar vladajuće koalicije ne postoji jedinstvo po tome da li vi na adekvatan način vodite sednicu. Postoji višestruko reklamiranje Poslovnika, a ne priča se o temi.Smatram da su neki poslanici iskoristili današnju subotu kao dan kada su ljudi kući i gledaju TV, nije ni lepo vreme, pa koriste priliku da se promovišu.Mislim da ovo nije dobra promocija parlamenta Republike Srbije, a da ste vi najodgovorniji za to da se takav ugled Skupštine ne narušava.Ukoliko se ovo nastavi, pozivam vas da prekinete sednicu i da sazovete sastanak šefova poslaničkih grupa kako bi se dogovorili o daljem nastavku rada. Hvala.Imaću u vidu odluku koju ste predložili.Smatram da Poslovnik nije prekršen i smatram da je ovo samo jedna razmena argumenata između narodnih poslanika koji pripadaju pozicionim i opozicionim partijama, ništa neuobičajeno, tako da ćemo i dalje, u skladu sa mojom odlukom, da takvu argumentovanu raspravu nastavimo do kraja ove sednice.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić.Da li reklamirate povredu Poslovnika?(Aleksandar

reč.Reklamiram povredu Poslovnika i to više članova - član 105, član 27, član 109.Prvo, član 105 koji reguliše održavanje reda na sednici. Vi ste malopre rekli - apelujem na vas da se uvede red. Ne možete vi da apelujete na nas kao narodne poslanike, jer vi kao predsedavajući ste ti koji je dužan da se stara o redu na sednici.Drugo, dozvolili ste da se ovde vrše reklamiranje povrede Poslovnika. Jedan od malopre prethodnika je rekao – pa nisam ja reklamirao povredu Poslovnika, ja sam samo sugerisao, a vi kao predsedavajući kažete – prihvatam sugestiju.Vidite, Poslovnik se ne reklamira zarad sugestija, nego zbog povrede koju možete samo vi da učinite, a ne mogu narodni poslanici.Na kraju krajeva, ako ne možete da obezbedite uslove za rad, a u skladu sa članom 109, onda počnite da izričete opomene, kao što je to radio u prošlom sazivu predsednik Narodne skupštine i odlično smo funkcionisali. Na kraju krajeva, te novčane kazne i nisu tako strašne. Disciplinuju se narodni poslanici, novac odlazi u Fond solidarnosti i namenjen je onima kojima to treba, a da bi se uveli u tokove, zato vas molim da … Ovde je više puta prekršeno. Zapravo, ceo dan se krši Poslovnik i saglasna sam sa predlogom gospodina Janka Veselinovića da prekinete sednicu, jer su se stvorili svi uslovi za tako nešto. Hvala. **Vladimir pobornik kažnjavanja, što ne znači da ako se stvore uslovi za to neću primenjivati to što mi kao predsedavajućem Poslovnik daje za pravo.Smatram da nisam prekršio Poslovnik u ovom slučaju i nisam ni apelovao na narodne poslanike da se uvede red u Narodnoj skupštini, nego da učine sve

Nebojša Stefanović odgovorno i pošteno raditi svoj posao i SNS je pokazala odgovornost kada govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.Srpska napredna stranka želi da uvede sistem u ovoj zemlji gde će se znati ko šta radi i kako radi, a oni koji su radili protiv zakona, protiv građana Srbije moraće da odgovaraju. To će biti jedno ministarstvo koje će biti efikasno, brzo, koje će rešavati probleme. Nadamo se da budući ministar neće imati situacija u kojima će govoriti ne mogu ili neću. Sasvim sam siguran da će se uvek baviti isključivo problemima građana.S druge strane, gospodin Živković je malopre rekao da ima strah kako će raditi Ministarstvo unutrašnjih poslova. U zavisnosti s kog aspekta gledamo, možda taj strah je i opravdan. Stoga, ostavićemo da vreme pokaže svoje.Još jedna stvar. Nije mi jasno, pored vaših predloga o ministarstvima, zašto niste predložili da postoji Ministarstvo za kulturu i informisanje, s obzirom da znamo šta ste radili uoči izborne kampanje? Očigledno vam kultura uopšte nije važna i manjka u vašem slučaju. Hvala.

političke netolerancije, onda neću da ulazim u tu diskusiju. Ministarstvo za kulturu je predviđeno. Ministarstvo za informisanje postoji samo u državama koje imaju problem sa slobodom govora. To nikad nije bilo u našoj vizuri, niti sa bilo kakvom željom da se država bavi time.Samo da upozorim sve govornike koji su rekli da su protiv ovog amandmana. ovog amandmana. To je isti tekst od reči do reči, od slova do slova, sa sve zarezima i tačkama kao u predlogu koji je dala poslanička većina, samo je prenumeracija. Znači, vi ste rekli da ovo ništa ne valja? To pitajte predlagača Arsića zašto mu nije dobar tekst. Tekst je potpuno isti. Što bi rekli Srbi, copy-paste varijanta potpuno. Prema tome, čitajte malo to. Mogli

izašao 1997. godine, bio na raznim funkcijama, promenio puno režima, raznih ministara policije, informisanja i

Što se tiče Ministarstva za informisanje, znali smo vremena kada je postojao i Biro za informisanje koji je cenzurisao sve što se pisalo o ovoj zemlji i gde su bila određena naređenja da građani nisu mogli znati šta je istina. Ali,

danas mogu da vide, jer smo nasledili Srbiju u kojoj je privreda potpuno uništena, privreda svih nas građana Srbije, a nečija je napredovala uz pomoć raznih subvencija, kredita koje nikada nisu više morali da vraćaju. I ja volim da pijem vino, i ja volim da se družim, ali znate kako, kada nešto zaradite svojim poštenim radom i kada konačno ne na račun građana Srbije nešto uradite, onda će vaše iskustvo zaista i biti od neke važnosti i moći ćemo o njemu da govorimo. U ovom trenutku je ostalo samo gorko iskustvo koje je ostavilo ogromnu rupu u budžetu, zajedno sa ostalim kolegama iz tih dana kada ste vi bili ministar ili premijer. Hvala.

u vreme kada sam ja bio premijer i pre toga savezni ministar unutrašnjih poslova ova država je vraćala svoje dugove. Ukupan spoljni dug je tada smanjen za šest milijardi i nešto evra, to je jedan podatak. Zaposlenost je bila veća nego sada. Dolazile su prave, ozbiljne investicije tenderskom privatizacijom i grinfild investicijama, jedine u istoriji Srbije od tada i pre toga do dana današnjeg, i to uzmite malo pogledajte, čitajte. Treći put vam, ponavljam čitajte, mnogo je dobro. Probajte nije opasno. **Maja Gojković** Molim poslanika Živkovića, samo se nemojte direktno obraćati poslaniku, molim vas.

U vreme kada je postojalo to ministarstvo, koje je imalo svog ministra, koji je mandatar za novu Vladu Srbije, je ubijen Slavko Ćuruvija i tada su žrtvovani novinari i radnici u RTS-u, samo podsećanja radi.

Nisam ja kriv što je dok je on bio predsednik Vlade bilo vanredno stanje, koje je odlukom Ustavnog suda proglašeno neustavnim. neustavnim. Nisam ja kriv što su tu neustavnu odluku mnogi ljudi koji su trebali da odsluže kazne morali da budu suspendovani zato što je dokazni materijal pribavljen suprotno Ustavu Republike Srbije.Republika Srbija ima prilično velike odštetne zahteve, ali to vanredno stanje, bez obzira kakvo je stanje bilo u državi, je bio zločin prema demokratiji. Tada su bile čak suspendovane, a kasnije je pokušano da se uvede kao praksa zabrana prenosa sednica Skupštine Srbije, kao da će narodni poslanici da izvrše državni udar.O čemu pričate? Za vreme vanrednog stanja prodat je „Sartid“. Neko kaže – prodao ga je stečajni sud. Da, ali ne onaj u Požarevcu koji je bio nadležan, nego onaj u Beogradu koji je bio nenadležan. To je samo neko iz vaše Vlade mogao da naredi.Šta

koje su banke koje su mogle da rade i da budu likvidne, otpisalo sve dugove da bi privatizovano i to antidatumirano i vi kao član Vlade i onaj koga postavljate da bude direktor te agencije ne reagujete? To je milijardu dolara. **Maja Gojković** sam, sedam replika, dva puta između vas. Pravo na repliku nemate više. Po članu 104. predsednik odlučuje o pravima iz stava 1. i 2. Replike nema. Vraćamo se na dnevni red sednice.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni Zahvaljujem.Uvažena predsednice, poštovane koleginice i kolege, ovaj amandman se odnosi na prostor. Prostor zaista jeste životna sredina i planiranje prostora je od izvanrednog ekološkog značaja. Zbog toga smo iz ovog ministarstva izdvojili prostorno planiranje i potrudili se da predložimo stvaranje jednog novog to je ministarstvo za zaštitu životne sredine, prirodne resurse i prostorno planiranje, upravo sa željom, a o tome su govorili i moji prethodnici, ako

jer je ona važna, a formalno ćemo povećati broj ministarstava.Ako ne budemo imali posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine, zahvataćemo i zalivaćemo poljoprivredne površine vodom četvrte klase. Nećemo prečišćavati industrijski i komunalni otpad. Imaćemo, nažalost, javna komunalna preduzeća lokalnih sredina koja nisu uključena u sistema sakupljanja i reciklaže otpada. Imaćemo i dalje 30.000 građana koji su zaposleni u sivoj zoni upravljanja otpadom. Imaćemo uvoz i izvoz otpada prepušten crnom tržištu. O tome su govorile moje kolege i iz pozicije i opozicije. Što pre bi trebalo da radimo na novom zakonu o upravljanju otpadom, koji i dalje nije usvojen i ono što je veoma važno, nećemo imati samo 15% 15% ambalažnog otpada koji se reciklira, nego ta cifra mora da bude 60, 70 ili 80%. Hvala. naziv iznad člana 11. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima dr Vladimir Pavićević. naš predlog je da se član 7. i naziv iznad člana 7. menjaju. Hteo bih samo da obrazložim zašto imamo takav stav.Ovde imamo jednu specifičnu situaciju, kao i u prethodnom amandmanu i u članu. Dakle, predlog gospodina Arsića Zakona o ministarstvima podrazumeva da postoji 16 ministarstava buduće Vlade, a budući da naš predlog podrazumeva da postoji devet ministarstava, onda je neophodno da izvršimo jednu vrstu pomeranja kada se tiče sadržine članova Zakona o ministarstvima, kako bi naši predlozi bili međusobno dobro usklađeni. Tako da, ovaj amandman se tiče Ministarstva odbrane. Tekst ovog amandmana poklapa se u ovom delu koji se menja, u odnosu na članove, sa onim što je došlo od gospodina Arsića.Hteo bih samo da dodam dve stvari. Jedno je da ne postoji ni jedan kriterijum koji možemo da uzmemo ovde za argumentaciju za ovo Ministarstvo odbrane, na osnovu kojeg bismo mogli da zaključimo da u Srbiji ne treba da postoji Ministarstvo odbrane. odbrane. Ako uzmemo taj istorijski kriterijum, prosto, to je jedno staro ministarstvo, postoji životni kriterijum, moramo da uredimo našu državu pa i u ovoj oblasti i mi smo saglasni sa sadržinom vašeg člana 12, odnosno člana 12. koji je predložio gospodin Arsić, samo predlažemo da se taj član premesti i pozicionira u Predlogu zakona o ministarstvima kao član 7.Moram samo jednu veoma kratku dopunu. Da bismo dobro učestvovali u ovoj raspravi o amandmanima, neophodno je da pročitamo sve amandmane. I ova moja sugestija usmerena je ka gospodinu Jovičiću. Hoću samo da mu kažem da naš predlog podrazumeva da postoji Ministarstvo prosvete, nauke i kulture i ono je predviđeno kao tačka 9, odnosno ministarstvo broj devet. Hvala vam.

Senić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Zahvaljujem se.Mi smo ovde predložili da se iz Ministarstva energetike i rudarstva izdvoji deo prirodnih resursa spoji u jedno novo jedinstveno Ministarstvo zaštite životne sredine, prirodne resurse i prostorno planiranje sa željom da se površina zaštićenih područja u Srbiji sa 520.000 hektara podigne na svetski i na evropski nivo, da kažemo da postoji nedovoljno planske i strateške iskorišćenosti akata kod upravljanja prirodnim resursima, a prirodne resurse čini i zemljište, i da sa jednom dobrom strategijom, kroz jedno novo Ministarstvo, na najbolji mogući način upravljamo tim sistemima.Ono što je takođe važno da u narednih šest meseci, ukoliko bismo imali jedno posebno Ministarstvo, možemo da obezbedimo garantovano 10.000 novih radnih mesta, pre svega, u oblasti upravljanja otpadom i da može da se omogući 150 miliona evra direktnih investicija u oblast zaštite životne sredine, obnovljive izvore energije i zelenu ekonomiju.Ono što su procene UN za sledećih 20 godina je da će samo investicije u zelenu energiju premašiti 350 milijardi dok će 200 milijardi dolara biti uloženo u razvoj i ozelenjavanje saobraćajnog sektora, 134 milijarde dolara u sektor građevinarstva i turizma i više od 100 milijardi dolara plan upravljanja otpadom i vodnim resursima, a 76 milijardi dolara za povećanje efikasnosti u industriji. Zbog toga znači zelene ekonomije, zelene privrede i zbog toga svi ovi naši amandmani. Zahvaljujem se. **Maja Na naziv iznad člana 8. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom Zoran Živković. **Zoran Živković** Hvala predsednice. Ovo je jedan od suštinskih amandmana gde, kao što ste imali priliku da vidite, mi predlažemo Ministarstvo gde bi bili sadržani poslovi poljoprivrede, zaštite životne životne sredine i prostornog planiranja.Čuli smo više koncepata, više načina kako se sagledava ova oblast, i naravno svako ima pravo da brani svoj odnos prema tome, ali upravo ideja da se u jedno ministarstvo stave ove tri nadležnosti polazi od toga da se takvim rešenjem upravo na najbolji način vrši subordinacija između ova tri važna segmenta društva.Imali smo puno prilike i pojedinačno i kao građani, i kao političari, privrednici da se srećemo sa situacijom da vas oko nekih stvari koje su vezane za gradnju, Ministarstvo za zaštitu životne sredine vraća, šalje na šalter kod Ministarstva za građevine, za planiranje ili o poljoprivredi da ne govorim, to je još gori slučaj. Kad bi to bilo u jednom ministarstvu, na čijem čelu, znači jednom od ovih devet, bi bio odgovorni političar, znači ne neko ko je tu pao sa ove ili one grane, nego pravi političar, ne govorim ništa lično ni o jednom ministru do sada ni u budućnosti da vam bude jasno, a da ispod njega u organizaciji imamo tri državna sekretara, jednog za poljoprivredu, jednog za zaštitu životne sredine, jednog za prostorno planiranje, sa svim službama, sa svim onim što čine sadašnja ministarstva mi bismo imali situaciju da imamo jedan zajednički rad oko iste stvari. To bi sprečavalo mogućnost da jedno ministarstvo igra sa drugim ping-pong sa ljudima, sa klijentima koji žele da dobiju ovu ili onu dozvolu, potvrdu, saglasnost ili bilo šta.

i ovakvim konceptom Vlade pokušava da reši na najefikasniji mogući način formiranjem uprave za brzi odgovor u okviru Ministarstva privrede. Zašto? Zato što su to svi relevantni subjekti u državi izneli kao veliki problem, a to je praktično prevelika dokumentacija koja je potrebna radi dobijanja građevinske dozvole, a to je jedan od uslova, u stvari, odluke koje investitori donose da li će pristupiti investiranju u Srbiji ili ne. Takav deo predloga, koji je kroz ovaj vaš amandman dat, jednostavno je usvojen kroz Upravu za brzi odgovor koji kaže da bi se učestvovalo u postupcima ostvarivanja prava na gradnju, kao i druge poslove određene zakonom, sva Ministarstva sa svim svojim rešenjima moraće ovoj upravi za brzi odgovor da daju određena rešenja zarad dobijanja građevinske dozvole u maksimalno efikasnom roku prema zakonskim odredbama.Mislim da je ovaj vaš amandman možda dobar pokušaj da skrenete pažnju na ovu temu, ali jednostavno o ovoj temi se dosta razgovaralo, dosta pričalo i na neki način je separatni problem koji ste dali kroz vaš predlog amandmana. Zahvaljujem se. Na naziv iznad člana 9. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima dr Vladimir Pavićević. **Vladimir Pavićević** Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, svi naši amandmani, pa i ovaj na član 9, usmereni su ka tome da danas razgovaramo o tome da li je moguće da napravimo što je moguće efikasniju, štedljiviju Vladu koja će biti formirana na osnovu tačno utvrđenih kriterijuma. Naši amandmani čine deo jedne celine.Ovaj amandman na član 9. je, npr, po mom shvatanju, veoma važan.

predlog je da u Vladi Srbije, koju ćemo nadam se brzo formirati, postoji Ministarstvo koje će da se zove Ministarstvo infrastrukture i prirodnih resursa, da u okviru tog Ministarstva postoje poslovi koji se tiču saobraćaja, građevinarstva i urbanizma, prirodnih resursa u oblasti energetike, u oblasti rudarstva i drugih prirodnih resursa, kao i u oblasti telekomunikacija, pa da svi ti poslovi postanu delokrug ovog Ministarstva, dakle, koje bi se zvalo Ministarstvo infrastrukture i prirodnih resursa. Smatramo da bi jedno takvo dobro organizovano Ministarstvo, koje bi pokrivalo sve ove poslove, ja mislim, podmirilo ono što su naši kriterijumi danas, pre svega efikasnost i štedljivost u radu buduće Vlade i u njenoj strukturi. Hvala vam.

i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da član 9. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio ovaj amandman, a odbačeni amandman, prema stavu 4. istog člana, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik dr Gordana Zorić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Vučković.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na naziv iznad člana 10 i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.(S

znate da je podsetnik.Imaću u vidu to sledeći put.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 10.Predlagač je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postavo sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Niko.)Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Vučković.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Gordana Čomić, bez podsećanja predsedavajućeg. Čomić** Koristim vreme poslaničke grupe. U prilog amandmanu koji je podnela koleginica Nataša Vučković, a koji glasi – da se u članu 10. o kome je reč dodaju reči „pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima“, brišu.

prema amandmanima u odnosu na to ko ih je potpisao, a ne u odnosu na to šta im je sadržaj, osim očitog toka ove rasprave, gde mnogi od nas i ne čitaju sadržaj amandmana, a onda neki od nas koji čitamo ili čitaju, vidimo da se diskusija potpuno razlikuje od onoga što je u papirima napisano.Nije više vreme kada će to proticati lako i jednostavno u toku rasprave. U ime narodne poslanice i slažući se sa njenim amandmanom, predlažem da u danu za glasanje se Narodna skupština većinom glasova pozitivno izjasni o ovom amandmanu.Ako pažljivo pročitamo na šta se odnosi, videćemo da je to u korist

u okviru kojih postoje posebne oblasti za koje mi smatramo da bi trebalo sve do jedne da budu deo poslova kojima će da se bavi jedno ministarstvo.Reći ću vam koja su to, Ministarstvo prosvete i nauke postoji prema ovom predlogu kao posebno, postoji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.Naš predlog je da ministarstvo koje bi trebalo da se bavi svim ovim poslovima bude Ministarstvo prosvete, nauke i kulture.U argumentaciji jednog od prethodnih amandmana na jedan od članova Predloga zakona o ministarstvima, argument koji je došao od strane skupštinske većine, kada smo govorili o ljudskim pravima, bio je da ne treba da se izdvaja kao posebna oblast, da se nalazi svuda u svim ministarstvima, u svim oblastima.Na primer, ja sada tu koncepciju ljudskih prava stavljam nasuprot ovim kovanicama koje ovde postoje i koje su obezbedile mesto u posebnim ministarstvima, kao što je informisanje, sport, omladina, itd.Mi smatramo da svaka od ovih kategorija, oblasti jesu važne, i omladina i sport, ali da nije neophodno da svaka od tih kategorija bude umetnuta u neka posebna ministarstva, već da Ministarstvo prosvete, nauke i kulture, može ukoliko se dobro organizuje, veoma dobro da obavlja poslove iz delokruga kada se tiče svih ovih oblasti. Hvala.

postoje određene oblasti gde morate jednostavno da imate ministarstvo i ne možete mešati, što bi narod rekao „babe i žabe“ pa sada stavljati u jedno te isto ministarstvo i sport i omladinu i kulturu i informisanje, ili kao što smo malopre čuli i saobraćaj i energetiku. Prosto to su neke oblasti koje su posebno izdvojene kao celina i zaista za njih moraju da postoje ministarstva i zato ovakvi amandmani nisu prihvatljivi. Hvala.

a tamo nije postojao argument, hajde nemojte sada da zbijemo sve u dva, tri, osam, nego da idemo na 15, 16 ili 25 ministarstava.Postoje različiti standardi u različitim državama i jedan od naših kriterijuma za ovu strukturu Vlade, bio je odgovor na društvene potrebe u Srbiji, a uz to i ispunjavanje nekih kriterijuma koji su opšte važeći. Dakle, podrazumevaju da postoje opšti standardi.U Holandiji npr. koja ima 16,5 miliona stanovnika, nema više od 11 ministarstava, nema potrebe da svaku pojedinačnu i posebnu oblast izmeštamo i stavljamo u posebna ministarstva.Zoran Živković je, ja mislim, to vrlo dobro rekao. Ovde to može da bude zloupotrebljeno, kako bi se podmirivali političkim igrama neki političari koji možda vode svoje stranke, ali smatramo da struktura Vlade ne sme da se koristi za to i zato mislim da svi ovi naši amandmani jesu veoma dobri i da bi Vlada Srbije sa devet ministarstava i predsednikom Vlade bila najbolja moguća u ovom trenutku, a mislim i za duži vremenski period. **Maja Narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević podneli su amandman kojim su predložili da se posle člana 11. doda novi deo III, kao i na naziv iznad člana 12. i član 12.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč **Vladimir Pavićević** O ovom amandmanu ja ću zaista veoma kratko, mnogo manje od dva minuta koliko imam, budući da je tehnička stvar u pitanju.Ovaj amandman je podnet kako bi se tekst amandmana na član 2. uskladio u pogledu opisa delatnosti naših ministarstava.Naš predlog je da se posle člana 11. doda novi deo III koji ima naziv – poslovi zajednički za sva ministarstva, a član 12. i naziv iznad člana 12. menjaju i glase: „poslovi zajednički za sva ministarstva“ da nakon toga imamo podnaslov – međunarodna saradnja i da u članu 12. stoji da ministarstvo u okviru svog delokruga ostvaruje međunarodnu saradnju i stara se o njenom unapređenju i obezbeđuje usklađivanje propisa sa pravom EU.Vrlo dobro je došao ovaj amandman i na ono što je bila tema rasprave u prethodnom amandmanu. Hvala vam naziv iznad člana 13. i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Hvala lepo, sad sam bio brz.Naravno da je i ovo amandman koji je sličan amandmanu o kome je malopre govorio kolega Vlada Pavićević. Mislim da bi bilo važno da malo više pažnje obratimo na amandmane i na ono o čemu se priča, pošto, čini mi se da nam pada pažnja. Da nije tako ne bi se desilo da u amandmanu na član 9. u Ministarstvu pravde budu dodate nadležnosti. Ja vas molim da čujete ovo, Ministarstvo pravde će pored ostalog imati nadležnosti za afirmisanje verskih osnova i sadržaja savskog, verovatno srpskog nacionalnog identiteta, poklonička putovanja, verski turizam, razvoj verskog obrazovanja i pomoć u sakralnom graditeljstvu.Ja bih molio bilo koga ko ovde ima bilo kakve veze sa pravnom naukom, sa organizacijom državne uprave da mi kaže kakve veze imaju poklonička putovanja i sakralno građevinarstvo sa Ministarstvom pravde, a to ste usvojili malopre? To je amandman poslaničke grupe od 132 narodna poslanika Srpske napredne stranke.Ovo je dokaz da i sa 16 ministarstava možete da pravite nakaze od ministarstava gde se spaja apsolutno ne spojivo. Na naziv iznad člana 14. i član 14 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i Odbor za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da amandman u skladu sa Ustavom i pravnim Naša pretpostavka je bila da će skupštinska većina ozbiljno da razmotri sve naše amandmane i u nekoj prilici možda da prihvati ovih 38 amandmana pa je bilo neophodno i nama da naše amandmane prilagodimo novom Predlogu zakona o ministarstvima koji predviđa ovih devet ministarstava i predsednika Vlade. Otud je u članu 14. postojećeg Predloga zakona o ministarstvima predviđen opis poslova kojima će da se bavi Ministarstvo prosvete i nauke, a mi smatramo da član 14. i naziv iznad člana 14. treba da se promene, da naziv iznad člana 14. treba da bude – priprema, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa, što stoji u kasnijim stranicama koje su u ovom predlogu i da prepišemo odatle to da ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu, usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa.Ovo je jedna tehnička promena, ali je bilo neophodno da argumentujemo zašto treba da postoji. **Maja amandman na član 31.Predlagač je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li želi poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević podneli su amandman kojim su predložili da se posle člana 14. doda novi deo IV, kao i na naziv iznad člana 15. i član

kakve veze ima sa Ministarstvom pravde pomoć u sakralnom graditeljstvu, razvoj verskog obrazovanja, verski turizam, poklonička putovanja i socijalno materijalni položaj nosilaca vere, sveto monaštvo, verski službenici, đaci i učenici verskih škola? Kakve to veze ima sa Ministarstvom pravde? U kojoj državi su poklonička putovanja vezana za Ministarstvo pravde? Ko to organizuje? Ministar ili neki poseban sud ili imate posebnu službu za poklonička pravna putovanja ili je to klanjanje nekom autoritetu?Voleo bih, ne zbog sebe, znam šta je razlog ovome, nego zbog građana Srbije da dobijemo neko obrazloženje, a 132 poslanika su apsolutno po zakonu i Poslovniku imali pravo da ovo predložite. Samo bih voleo da znam suštinu

U ranijim sastavima Vlade bila su ministarstva vera i kancelarija koja je imala u opisu svog posla i ovo što je prethodni govornik govorio. U smislu racionalizacije i ekonomičnosti, u smislu efektivnosti buduće Vlade smanjen je broj ministarstava na 16, kako je predložio kolega Arsić u Zakonu o ministarstvima. Ne želimo Ne želimo ni jedan segment našeg društva da ostane ne pokriven, nijedan segment našeg društva da nema odgovarajući odgovor i brigu države

bahatog trošenja sredstava svih građana Republike Srbije, smanjenje broja službenih automobila, pa nadalje. Ali, ukoliko kolege smatraju da nama ne treba briga o verskim zajednicama, ukoliko smatraju da ne treba briga o različitosti veroispovesti, koju cenimo i poštujemo kao vrednost našeg društva, onda je to više odraz njihovog političkog delovanja. Srpska napredna stranka će voditi računa, i buduća Vlada će voditi računa o svim verskim zajednicama u okviru Ministarstva pravde buduće Vlade Republike Srbije. Gojković** Saglasno članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre usvoji akte iz dnevnog reda sednice.Sada,